poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite.

Hitni je postupak. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ministar znanosti, obrazovanja i športa, Dragan Primorac će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Primorac, Dragan** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnice i zastupnici, ja ću ukratko nastojati obrazložiti prijedlog zakona koji je doživio odmah u startu potporu zapravo svih studentskih udruga i svih studentskih organizacija u Republici Hrvatskoj. Naime, više je razloga za donošenje ovoga Zakona o studentskom zboru i studentskom organiziranju, a ono što je najvažnije što je veoma interesantno na početku, da je ovo jedan od rijetkih zakona koji zapravo je donesen od strane jednoga povjerenstva gdje većinu čine studenti. To je jedan iskorak koje je ministarstvo i Vlada željelo napraviti, jer više od 60% članova povjerenstva su zapravo studenti koji naravno najbolje znaju svoju problematiku. Zakon o studentskom zboru iz 1996. godine uspostavio je krovnu studentsku organizaciju Hrvatski studentski zbor i pobliže je uredio neka od ključnih pitanja studentskog predstavljanja. još od 97. godine kada je taj zakon bio zbog formalne neustavnosti bio ukinut, iste godine je donesen novi neznatno izmijenjen, zapravo brojna pitanja nisu i dalje bila riješena na adekvatan način. Jedno od onih pitanja šta su studenti stalno željeli izmijeniti, to je bilo pitanje automatskog članstva, gdje su studenti samim upisom na visoko učilište postali članovi Studentskog zbora. Drugi je bio vrlo kompliciran način studentskog predstavljanja. Dakle, oni studenti koji su najizvrsniji, koji su bili najbolji ili članovi studentskih udruga nisu mogli ući u predstavničko tijelo studenata i zbog toga je postalo određeni problemi. Pitanje svijesti o pripadnosti studentskih organizacija najbolje možemo komentirati kroz izjave već tada studentskog pravobranitelja na Filozofskom fakultetu koji je rekao zapravo da 80% studenata je tada mislilo da se treba na početku svake akademske godine učlaniti u studentski zbor iako je to automatski njihovo pravo pripadalo. Dakle sami nisu bili svjesni o pripadnosti studentskoj organizaciji. Isto tako je bilo vrlo važno definirati odnos prema studentskim udrugama koje su se vrlo često organizirale na načine da čak i voditelji visokih učilišta za njih nisu znali. Pitanje financiranja projekata, ali isto tako jedna snažna implementacija "Bolonjskog procesa" gdje Hrvatska danas zapravo postaje jedan cijeli lider u ovom dijelu Europe, ja se nadam na sastanku ministara Europske unije, vrlo brzo na sastanku ministara obrazovanja će Hrvatska biti rangirana prema sadašnjim informacijama među osam najboljih država glede implementacije Bolonje danas u Europi. Tada je Hrvatska isto dobila jedan komentar da se studenti moraju maksimalno uključiti u rad u implementaciji "Bolonjskog procesa". Vi znate da mi sada radimo vrlo ja bih rekao znakovite promjene i u upravljačkim tijelima krovnih hrvatskih organizacija glede visokog obrazovanja. Reći ću jedan od primjera. Unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje u upravnom vijeću po prvi puta u Hrvatskoj će sjediti jedan student i ta će se odluka donijeti vrlo brzo i Hrvatska će nakon toga ispunjavati sve uvjete koja su toliko nužna za implementaciju "Bolonjskog procesa" gdje studentska participacija je maksimalna. posljedice koje će proizaći iz ovoga zakona kažu sljedeće: Ukida se obvezno i automatsko članstvo studenata u Studentskom zboru, Studenski zbor postaje predstavničko tijelo svih studenata, odnosno pravi studentski parlament sa napomenom da jedna trećina članova studenata će biti birana i zapravo direktno izabrana od studenata što je prvi puta na ovim prostorima da na taj način studenti ulaze u jedno tijelo kao što je studentski parlament pogotovo oni studenti koji su najizvrsniji to su pozdravili jer je izvrsnost odabir Hrvatske znanstvene obrazovne politike i na ovaj način najizvrsniji imaju pravo sudjelovati i predstavljati studente. Drugi način koji je iznimno važan, a to je jednostavniji i transparentniji sustav studentskog predstavljanja. Umjesto bezbrojnih delegacija studentskih predstavnika, na ovaj način imate vrlo jasno definiran model tko ulazi iz sustava visokog učilišta i to naravno oni oni studenti koji bivaju izabrani izborom između kandidata koji su na izbornoj listi. Dakle izborna lista kod studenata potpuno novi oblik biranja. Izborno povjerenstvo na taj način je formirano, da je pet članova izbornog povjerenstva od toga opet većina studenata, troje dolaze iz Studentskog zbora, a dva su iz senata ili iz vijeća fakulteta i naravno iz reda nastavnika. Opet studenti imaju ključnu ulogu. Pitanje izbornih lista, ja mislim da je to civilizacijski iskorak za sustav visokog obrazovanja. Jer definitivno putem izbornih lista podiže se aktivnost studenata i isto tako njihova angažiranost u sustavu izbora. To je jedan od ključnih elemenata jer pitanje zaštite studentskih interesa nitko bolje ne može braniti od studenata, pogotovo onih koji su zainteresirani za voditi taj cijeli proces. Iznimno važno pitanje je rješavanje statusa i pojma studentskih udruga. Tome se daje poseban značaj jer je danas činjenica da vođenje upisnika studentskih udruga se prenosi na visoka učilišta koja ujedno prema ovom Prijedlogu rade nadzor i nad zakonitošću rada ovih udruga. Iznimno važna točka jer je do sada bio veliki broj udruga koje su možda radile i po mehanizmu paralelizma, zbog toga je bio izvor određenih sukoba. Ovaj put je sve vrlo jasno definirano. prebacimo na drugi segment iznimno važna za funkcioniranje rada studentskog zbora, a to je pitanje studentskog organiziranja kroz pojam transparentnosti, onda ovlasti nadzora nad radom studentskog zbora i drugih studentskih organizacija idu na sustav visokih učilišta, naravno koja imaju potpunu autonomiju, ali i odgovornost i visoka učilišta na taj način mogu raditi nadzor namjenske uporabe novčanih sredstava koja dodjeljuje studentske organizacije i Hrvatskom studentskom zboru. Jedan iznimno važan iskorak. Studenti su otišli vrlo daleko i glede jednog drugog prava kojega do sada oni nisu kao takav imali u Republici Hrvatskoj. To je pitanje studentskog pravobranitelja. Studentski pravobranitelj je civilizacijski iskorak kojeg možete vidjeti na najvećim sveučilištima od Harvarda, University Chicago i dalje gdje zapravo studentski pravobranitelj ima direktan utjecaj i prima pritužbe studenata koji se odnose na njihova prava, raspravlja o njima sa svim nadležnim tijelima visokog učilišta ako je potrebno direktno sa ministarstvom, ministrom, državnim tajnikom, pomoćnikom. Oni isto tako savjetuju studente o načinu ostvarivanja svojih prava što je do sada bio jedan od najvećih problema. Studenti su vrlo često u svojim anonimnim pritužbama pisali da ne znaju kako ostvariti svoja prava. Studentski pravobranitelj je zapravo osoba koja to može napraviti. Studentski pravobranitelj može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata koji se vode u zaštiti njihovih prava, ali isto tako može obavljati sve druge procese koje su određene aktom visokog učilišta. kad ide pitanje glede ispita da je studentski ispiti da su otvoreni za javnost naravno da je otvoren i za studentskog pravobranitelja. Ono što je Prijedlog zakona je da svako visoko učilište ima svoga studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na trajanju od jedne godine, odnosno sukladno drugim aktima studentskog zbora. Ovaj se mandat može ponoviti još jednom. Na način kao što je prezentiran ovaj Zakon je definitivno povećana kvaliteta studentskog predstavljanja. Za mene to predstavlja jedan ozbiljan civilizacijski iskorak i to je ono zapravo što su studenti dali nedvojbenu potporu. organiziranost i transparentnost studentskog organiziranja je na najvišoj mogućoj razini koristeći model onih najboljih, jer Hrvatska je odabrala put da će se uspoređivati sa najboljim, a ne sa prosjekom. Podrška integracije hrvatskih veleučilišta iznimno važan cilj uz maksimalnu potporu rektorskog zbora, jer vi znate da hrvatska sveučilišta kad postignu potpunu integriranost da je zapravo onda i Bologna zaživila na pravi način. Iznimno važan cilj je podizanje razine zaštite studentskih prava, a ako gledate model transparentnosti iznimno je važno reći da po prvi put idemo kroz raspisivanje javnih natječaja za financiranje studentskih programa i opet povjerenstvo u njemu čine većinom studenti uz naravno druge djelatnike sa sveučilišta. Odredbe iz financiranja studentskog zbora i drugih studentskih organizacija vrlo jasno determinirane su iz pitanja i stavke proračuna visokih učilišta na kojem taj studentski zbor djeluje. On dakle vrlo jasno definira financiranje iz proračuna sveučilišta, veleučilišta i visokih škola, zaklade, fundacija darovnica, udjela prihodu pravnih osoba koje sudjeluju pri zapošljavanju studenata, ali i iz drugih izvora sukladno zakonima, ali i aktima studentskih organizacija. Sredstva za provedbu ovoga Zakona su osigurana u godini 2007. u iznosu od 8 milijona i 100 tisuća kuna koji se nalaze na pozicija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Dozvolite mi još par komentara koji smatram iznimno važnim. Studenti su pokazali jednu veliku odgovornost glede izbora. Dakle, studenti smatraju da je iznimno važno da ih predstavljaju oni koji su najbolji, odnosno oni koji tijekom svoga studiranja postignu određeni broj ECTS bodova, znači studentski predstavnik ne može ponoviti više od jednog puta godinu što je potpuno novi, opet ponavljam civilizacijski iskorak koji su studenti sami predložili, odnosno ako nije skupio barem 60 ECTS bodova u 2 godine. S time je vrlo jasno pokazano da oni primjedbe, komentari od ranije da su studentski predstavnici oni koji vječno studiraju zapravo ulazi u prošlost i studenti sa ovim vlastitim prijedlogom su pokazali koliko im je važna zapravo izvrsnost. Dozvolite mi samo u par riječi reći i razloge zašto se ovaj Zakon donosi po hitnom postupku. On je možda najvažniji zbog rokova sljedećih izbora koji se trebaju održati, ali isto tako on je i potreban zbog ja bih rekao i prve godine studentske gdje su do sada studenti odmah nakon što su krenuli sa prvom akademskom godinom, dok zapravo nisu ni znali tko ih predstavlja krenuli u izbore i predlagali svoje predstavnike, dok sada imaju najmanje nekoliko mjeseci gdje mogu upoznati tko njih predstavlja i tek onda ići sa izbornim listama ili sa delegiranjima, ovisi o pojedinačnim slučajevima. Ja bih rekao da je to iznimno jedan važan iskorak i to je dobio potpunu potporu od strane vodstva studentskog zbora, brojnih studentskih udruga i naravno rektorskog zbora. Pitanje razine ustrojavanja studentskog zbora, isto tako on se ustrojava po modelu studentski zbor-sveučilišta, studentski zbor-veleučilišta, studentski zbor-veleučilišta, na nivou države Hrvatski studentski zbor kao koordinativno tijelo studentskih zborova svih visokih učilišta. Zašto je on važan na nivou države? Pa važan je zbog toga kako bi se uskladili i standardi, studentska prava i sve ono što je nužno da studentska organizacija na nivou Republike Hrvatske bude sinhronizirana, da uvjeti studiranja u Zadru, Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Osijeku, Rijeci, ali na drugim veleučilištima budu kompatibilni, budu jednaki jer znate da jedan od najvažnijih standarda koji je potreban za izvrsnost, a to je usklađenost cijelog obrazovnog sustava tako da nemamo mjesta koja su u diskriminirajućem položaju od nekih drugih visokih učilišta. I ono što je po meni najvažnije, ovaj Zakon je predložen jednim velikim konsenzusom. Ja želim osobno zahvaliti i upravi mojoj, želim zahvaliti državnom tajniku Uzelcu koji je vodio tijelo, ali i nizu predstavnika studenata koji su sudjelovali i moram priznati Zakon se radi dosta dugo i temeljito. Više od godinu i pol dana. Više od godinu i pol dana se on donosi, priprema. Dakle, on je rezultat objedinjanja onog najbolje što sada postoji u svijetu visokog obrazovanja što je naslonjeno na hrvatsku obrazovnu tradiciju, tradiciju Europske unije. Ali opet ponavljam, hrvatsko je pravo uzimati od najboljih. Kao što Harvard ili University Chicago imaju svoj zakon ili svoje propise, tako i Hrvatska uzima od najboljih. Nakon ovoga zakona više ništa neće biti jednak glede rada studentskih organizacija. Bolonjski proces koji ulazi u svoju, završava treću godinu, dozvolite mi samo reći, je vjerojatno jedan od najvećih ipak pokretača općenito razvoja sustava obrazovanja usmjerenog prema gospodarstvu u Republici Hrvatskoj. A studenti kad imaju pravo vrlo jasno izraziti ja bih rekao svoje stavove, a kad im sustav organizira sve da imaju pravo i na izvrsnost, ja smatram da ovaj zakon može doprinijeti iznimno visokoj angažiranosti studenata u provedbi Bolonjskog procesa, o skrbi ono što je njihovo pravo i Ustavna kategorija na obrazovanje. A s druge strane Hrvatskoj daje jednu novu dimenziju. A to je dimenzija da ravnopravno sudjelovanje od studenata je nužno za provedbu svih procesa. To je paradigma novog sustava obrazovanja na svim vertikalama, jel' unutar centra pozornosti je student. Nastavnik, kao što je u osnovnom i srednjem školstvu usmjeren prema učeniku, tako je u sustavu visokog obrazovanja usmjeren prema studentu. Cijeli sustav visokog obrazovanja postoji zbog studenta. On je na ovaj način prilagođen studentskim potrebama. I ja ga gospodine predsjedniče pozdravljam sa velikim entuzijazmom, jer ovo je vjerojatno jedna od prvih zakona u Republici Hrvatskoj glede studenata koje su oni sami donijeli, svojim konsenzusom. Ja mislim da je to razlog da budemo i ponosni na naše studente jer su pokazali veliku dozu mudrosti. A na kraju, njihova temeljna poruka je izvrsnost. Evo, hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala. Zakonodavstvo? Obrazovanje, znanost i kulturu. Poštovana zastupnica Ivanka Roksandić, izvjestiteljica Odbora. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnicima. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na svojoj 32. sjednici razmotrio je 28. ožujka Prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama s Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je raspravio ovo pitanje kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje u Odboru dali su predstavnici predlagatelja. U raspravi je prihvaćeno rješenje predlagatelja prema kojem studentski zbor ne bi bio kao do sada obvezatan oblik članstva studenata, već oblik organiziranja koji je u prvom redu tijelo predstavljanja studenata i njihovog zastupanja u forumima visokoškolskih ustanova prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom U isto vrijeme studentski zbor bio bi i oblik organiziranja odnosno organizacije u materijalnom smislu. Bio bi oblik zastupljenosti studenata koji djeluju u studentskim udrugama i drugim oblicima organiziranja od važnosti za studente i visokoškolske ustanove. Prihvaćene su i druge novine koje odgovaraju novim potrebama u visokoškolskom ambijentu kao što je studentski pravobranitelj koji bi se bavio zaštitom prava studenata. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese po hitnom postupku Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Hvala. Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković. Izvolite! Gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima! Odbor, kolegice i kolege, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 77. sjednici održanoj 22. ožujka 2007. 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 21. veljače 2007. godine. Odbor je prijedlog zakona raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je u raspravi podržao rješenja iz konačnog prijedloga zakona, a posebice glede imenovanja studentskog pravobranitelja. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za, predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Franjo Arapović. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, dame i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru! Klub Hrvatske demokratske zajednice dobro je razmotrio Prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama sa Konačnim prijedlogom zakona. Kada je 1966. godine donesen Zakon o studentskom zboru, bio je to značajan korak naprijed u studentskom organiziranju. Godinu dana poslije, Ustavni sud Republike Hrvatske ukinuo je taj zakon iz razloga što za njega nije glasovala većina od ukupnog broja zastupnika. No, iste godine donesen je neznatno izmijenjen novi Zakon o studentskom zboru koji je još uvijek na snazi. Želeći neka pitanja riješiti na kvalitetan način Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izradilo je novi zakon o kojem ćemo danas u ovom Visokom domu raspravljati. Novi Zakon o studentskim zborovima ne ograničava pravo na slobodno udruživanje studenata, jasno definira status studentskih udruga, jedinstvenu i transparentnu politiku razvoja i financiranja studentskih udruga. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine i izmjenama i dopunama iz 2004. godine, učinjen je veliki korak naprijed u organiziranju studentskog predstavljanja. Uz osnovna pitanja koja je gospodin ministar iznio prije mene, koja se trebaju urediti zakonom, osvrnut ću se na posljedice koje će proisteći donošenjem ovoga zakona. Uspostavlja se studentski zbor kao predstavničko tijelo. Uspostavlja se institucija studentskog pravobranitelja. Povećava se razina kvalitete studentskog predstavljanja. Studentski predstavnici slobodno, sukladno interesima studenata koje predstavljaju organiziraju studentski zbor na svom visokom učilištu. Ovlast nadzora rada studentskog zbora i drugih studentskih organizacija prenosi se na visoko učilište. Definiraju se studentske udruge, predviđaju se okviri provođenja studentskih izbora i financiranja rada studentskih organizacija. Povećan je broj studentskih predstavnika u predstavničkim tijelima visokog učilišta i uvedena je mogućnost suspenzivnog veta na pitanja od posebnog studentskog interesa. Po prvi put regulirana su prava studenata sveučilišta i stručnih studija pruža se potpora uspješnijoj integraciji hrvatskih visokih učilišta kroz više mehanizama koji se prenose na razini visokog učilišta. Ključno je prenošenje upisnika studentskih organizacija, prenošenje ovlasti nadzora nad zakonitošću rada studenskog zbora te prenošenje ovlasti financiranja studentskih organizacija. Sad nešto o razinama ustrojstva studenskog zbora. Studentski zbor se ustrojava kao studentski zbog sveučilišta, studentski zbor učilišta i studentski zbor visoke škole. Ukoliko visoko učilište ima sastavnice, na primjer fakultete unutar sveučilišta obavezno djeluje studentski zbor sastavnice, Sustav studentskog zbora. Studentski zbor visokog učilišta čine studenti visokog učilišta koje izabiru na izborima između kandidata navedenih na izbornoj listi izabrani predstavnici. čini po jednog predstavnika svakog studentskog zbora, sveučilišta te jedan predstavnik studentskog zbora svih sveučilišta i visokih škola kojeg izabiru njihovi studentski zborovi. A možda i nešto novije, najnovije i po meni jako bitno, to je studentski pravobranitelj. Sukladno općem aktu studentskog zbora visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine, s tim da se taj mandat može ponoviti još jedanput, samo još jedanput. Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija obavlja visoko učilište sukladno ovom općem aktu. Sredstva koja su potrebna za provedbu ovoga zakona a to je nešto više od 8 milijuna kuna planirana su u Državnom proračunu za 2007. godinu na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u okviru redovne djelatnosti sveučilišta Zagreba, Osijeka, Dubrovnika, Rijeke i Splita. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice opravdavamo hitnost kod donošenja ovoga zakona iz više razloga. Potrebno je osigurati provođenje izbora i ustrojavanje novog studentskog zbora u ljetnom semestru akademske godine 2006./2007. Zahtjevi visokih učilišta da se izbori u buduće održavaju početkom ljetnog semestra a ne početkom zimskog kakva je bila sadašnja praksa po mnogima ocijenjena kao vrlo loša. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku podržana je i od strane studentskog zbora, brojnih studentskih udruga i rektorskog zbora. Klub Hrvatske demokratske zajednice će glasovati za ovaj prijedlog zakona jer to je i ove Vlade kada je u pitanju obrazovanje. Ako znamo da projekt produljenja obaveznog obrazovanja je jedini projekt koji postoji u Republici Hrvatskoj a tu su još i uvođenje besplatnih udžbenika od rujna mjeseca, uvođenje poreznih olakšica na studentske stipendije poboljšan je materijalni status nastavnika, povećanje plaća od 60% u tijeku nekoliko slijedećih godina. Osnovana su mnoga stručna tijela i agencije a sve u cilju poboljšanja obrazovanja naše djece i odraslih. Koliko su bitni i veliki ovi projekti pokazuje to što u dnevnim novinama možemo svakodnevno čitati da sve relevantne političke stranke, udruge, pojedinci u svim svojim budućim programima predlažu projekte kada ovakve čak i kopirane kada je u pitanju obrazovanje. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice uz čestitke ministru i resornom ministarstvu na ocjeni koju je prije sedam dana dobilo od kompletne hrvatske javnosti to je vrlo dobar sa zamolbom da ovih osam mjeseci to malo i povećate podržat ćemo ovaj zahtjev. Hvala lijepo. Hvala. Za klub HNS-a poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite.

ja ću biti nešto kritičniji u odnosu na ovaj zakon, ako se to može. Vrlo važna stvar je hitnost postupka ovoga zakona. Treba naravno izbjegavati hitnost postupka gdje god je to moguće. Glavni argument za hitnost postupka je to da bi izbore trebalo provoditi u ljetnom semestru bilo koje godine, dakle uključujući ovu godinu 2006./2007., ali to nažalost neće biti moguće. U ovome zakonu makar u članku koji govori o redovitim izborima stoji da će se izbori održavati između 15. i 30. ožujka tekuće akademske godine, to u ovom zakonu više nije moguće. Ovaj zakon će biti donesen 1. travnja, negdje oko 1. travnja a rok za provedbu izbora je 120 dana, donošenje odgovarajućih dokumenata 60 dana i provođenje izbora u roku od 120 dana. Mi znamo da naše institucije baš nisu osobito brze, prema tome ne možemo očekivati da će to biti ranije. Prema tome, možemo očekivati da će izbori biti provedeni negdje oko 1. kolovoza. To je rok od 120 dana koji su dakle zakon u svojim prijelaznim i završnim odredbama predviđa da bi se izbori proveli. To znači da je ovaj zakon predložen barem pola godine ranije. Nije to tako strašno pitanje. Naravno da pitanje rada studentskoga zbora je važno je važno pitanje, ali ako smo mogli tako funkcionirati deset godina ne vidim razloga zašto bi sada navrat nanos zakonom po hitnom postupku uređivali to pitanje. Ministar kaže da se na ovom zakonu radilo dugo i temeljito. To da se radilo dugo to može biti, ali nema nikakvog razloga da ovaj zakon ide u žurni postupak. Uvijek se kasni ako se ne krene na vrijeme. Prema tome, ovaj zakon je ako se htio uhvatiti ljetni semestar ove godine akademske trebao predložiti Hrvatskom saboru prije više od pola godine. Ažurniji postupak u ovome času će dovesti do toga da će izbori biti mogući tek krajem ljetnoga semestra, dakle tamo najranije u lipnju ili u srpnju mjesecu a to znači nije uopće u skladu sa temeljnom idejom i razlogom za hitnost ovoga postupka. Sad nešto oko same biti zakona. Govori se o tome da su prije odnosno ovoga časa još uvijek studenti svi automatizmom bili članovi studentskog zbora. To je naravno bilo samo, samo nominalno. Stvarno su studenti, samo vrlo mala skupina studenata je sudjelovala u tijelu, u tijelima studentskog zbora. Prema tome u tom smislu se zapravo ništa bitno neće promijeniti. Ovdje se isto ne govori kako student dobija pravo glasa, samom činjenicom da je student pretpostavljam, ali to znači da je to opet najšira osnova iz kojeg se onda biraju studentski predstavnici. Prema tome tu se ništa ne događa. Prije se to sve skupa zvalo studentski zbor, a u njegova tijela su ulazili jedan vrlo uski krug studenata. Tako će to biti i sada. Svi će nominalno biti biračko tijelo, ali studentski zborovi, učilišta, veleučilišta i sveučilišta će dakle biti opet jedna uska skupina studenata i to je jedno pitanje o kojem bi zapravo trebalo se itekako zamisliti zašto studentske aktivnosti, studentski, želja da sudjeluju u funkcioniranju fakulteta šireći svoje interese često puta nije osobito naglašena. I ovaj zakon u tom smislu neće ništa promijeniti. Slažemo se s time da je da je ova mreža odnosno ova linija predstavljanja bila vrlo komplicirana i ovaj će zakon u tom smislu vjerojatno donijeti neke pogodnosti, ali opća klima, interes studenata za rad u studentskim zborovima ovim zakonom će naravno neće promijeniti niti je to moguće promijeniti bilo kojim, samo bilo kojim zakonom. U tom smislu neće biti nažalost nikakvog civilizacijskog iskoraka kao što ministar kaže. Izborne liste su bile i do sada kao mogućnost ali dakle u radu studentskih zborova, u brizi za funkcioniranje na sveučilištu, u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima uglavnom se bavila jedna vrlo uska struktura, jedan uski sloj studenata. Većina studenata zapravo unatoč što je to omogućeno našim postojećim zakonom nije bila zainteresirana za ono za ono što se na Sveučilištu događa uključujući naravno i zaštitu svojih studentskih prava i legitimnih studentskih interesa. Bilo bi dobro da su studenti malo više zainteresirani. Onda bi oni mogli doprinijeti svemu, naravno poboljšanju ukupnog stanja na Sveučilištu pa tako i provedbe Bolonjskoga procesa. Kada se radi o provedbi Bolonjskoga procesa samo nekoliko riječi da ne ispadne da je to tako sjajna situacija kao što ministar predočava. Prije nekoliko dana jedan od dekana zagrebačkih fakulteta izišao sa dilemom da li uopće nastaviti proces, bolonjski proces na Sveučilištu jer svaka nova godina, a mi ulazimo u treću godinu donosi za ¼ više studenata. Više obveza a naši fakulteti i naša, naša visoka učilišta ni na koji način nisu kapacitirana da mogu podnijeti bolonjski proces. Već u prvoj godini provedbe toga procesa bilo je poteškoća. Druga godina je stvari dovela do gotovo nemoguće u realizaciji a treća i četvrta godina će naravno biti puno teže jer to znači još ¼ studenata koja ulazi u taj proces a nemamo dakle niti prostornih mogućnosti ni broj nastavnika ni odgovarajući. Tako da neki dekani razmišljaju o tome da li uopće nastaviti sa bolonjskim procesom, čitali ste novine prije nekoliko dana dekan jednog zagrebačkog fakulteta je postavio dilemu da li uopće nastaviti sa bolonjskim procesom na zagrebačkog Filozofskom fakultetu ministre? Dakle ako čitate novine, a mislim da čitate vi ili vaše službe onda to vrlo dobro znate. Nemojte dobacivati. Dakle to je, tomu je to tako. Studenti kao što znate ako već hoćete na tome inzistirati na bolonjskom procesu, na nastavu idu subotom i nedjeljom a sa trećom godinom bolonjskoga procesa će stvari biti još gore. Prema tome tomu je to tako, a vi ako to ne želite vidjeti ili ako ne pratite što se događa onda je to naravno vaš problem. Nekoliko vrlo praktičnih pitanja, ako ona ostanu ovakova mislim da će zakon biti lošiji i to je razlog zašto bi dakle trebalo da ovaj zakon ide u drugo čitanje. I dakle ponavljamo da nema nikakvog razloga jer ionako dinamiku koju smo željeli uhvatiti nećemo uhvatiti. Ništa se strašno neće dogoditi ako još jednu godinu budemo funkcionirali po postojećem zakonu, a ja ću dakle sada ovdje neka praktična pitanja navesti u kojima mislim da bi zakon mogao biti poboljšan. Kada se radi o Hrvatskom studentskom zboru ovdje se on navodi kao kordinativno tijelo makar zapravo nije jasno iz čega on ima legitimitet da funkcionira kao koordinativno tijelo. On bi trebao biti dominantno predstavničko tijelo studentskih zborova na visokim učilištima. Ili može imati i jednu i drugu ulogu. To je u članku 4. stavku 3. piše da je to koordinativno tijelo. Mislim da to nije kompletna funkcija koju bi Hrvatski studentski zbor trebao imati. Dakle ima, mogao bi imati i predstavničku dimenziju. Dakle on bi morao biti i izvršitelj želja i politike studentskih zborova visokih učilišta a ne samo koordinativno tijelo tih visokih učilišta. U članku 5. piše se kako studentski zbor na visokom učilištu potiče izvannastavne aktivnosti studenta, studenata. A ni u jednom gotovo alinei toga članka ne piše da potiče i nastavne aktivnosti studenata što je čini mi se ipak važnije nego njihove izvannastavne aktivnosti. Naravno uvažavajući i kvalitetu koja se može u tim izvannatavnih aktivnostima dogoditi. U članku 10. ovoga Prijedloga zakona, stavku 3. govori se da ako predsjednik ne sazove sjednicu po nekim uvjetima koji su ovdje navedeni u roku od 8 dana tada predlagatelji mogu sami sazvati sjednicu. Mi znamo da u studentskim zborovima i njihovom funkcioniranju često puta ima vrlo naglašenih sukoba. Nedavno smo bili svjedoci tuče dvojice studentskih predstavnika u gradu Zagrebu. Prema tome bilo bi dobro da se pitanje paralelnog održavanja sjednica malo preciznije regulira. Ukoliko predsjednik odbija sazvati sjednicu kao što to stoji treba naći naravno neki pravni lijek protiv toga. Ali nije dobro da se ovdje kaže da predsjednik, da predlagatelji dakle to je ¼ članova studentskog zbora može sama sazvati i održati sjednicu. Pitanje legitimiteta te sjednice, legalnosti odluka koje će donijeti. Ako se to omogućava trebalo bi vjerojatno povećati tu kvotu onih koji mogu sazvati sjednicu i naravno donositi po ovome čini mi se legalne odluke. dakle jedno ekscesno stanje koje bi trebalo malo preciznije regulirati ne samo u odgovarajućim pravilnicima koji će izići iz ovoga zakona nego i u samome zakonu. Kada se govori o odlučivanju, o financiranju rada studentskog zbora i studentskih udruga i drugih studentskih organizacija govori se o tome kako se predlaganje za, projekata koji će biti financirani događa na dvije razine. Jedna razina je studentski zbor, a druga razina je povjerenstvo. Iz ovoga nije jasno, to je dakle članak 12. stavak 4. ovoga prijedloga zakona nije jasno koji je odnos tih prijedloga. Koji prijedlog je formalan prijedlog, koji ima višu razinu važnosti. Prema tome, i na ovakav način ako se ovo nepreciznije ne definira može doći do poteškoća u funkcioniranju, odlučivanju o tom važnom pitanju to je financiranje rada studentskih udruga i drugih studentskih organizacija. Mislim da jednako tako nije dobro da u članku 12. stavku 6. govori da će međunarodne troškove suradnje i poslovanja Hrvatskog studentskog zbora financirati visoko učilište sa kojeg je, na kojem se nalazi sjedište Hrvatskog studentskog zbora, a to znači sa kojega je student koji je predsjednik toga zbora. Zašto bi to bilo tako? Zašto bi kompletna aktivnost Hrvatskog studentskog zbora snosio fakultet u Splitu ili Sveučilište u Zagrebu ili ne znam još gore neko manje visoko učilište. Prema tome, to pitanje treba drugačije regulirati. Na ovakav način vjerojatno sveučilište odnosno visoko učilište neće biti zainteresirano da baš njihov predstavnik bude predsjednik studentskog zbora što bi bilo prirodno i logično, jer automatski kompletna međunarodna suradnja pada na teret tog visokog učilišta pri kojem je sjedište Hrvatskog studentskog zbora. Prema tome, to nije logična formulacija. I na kraju u članku 16. ovdje se govori i o postizbornom postupku. Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora ne mogu biti istovremeno i članovi povjerenstva za prigovore što je naravno u redu. Ali se nigdje ne govori da članovi, da da ni kandidati ne mogu biti članovi izbornog povjerenstva što je naravno vrlo logično i što stoji u svim izbornim pravilima kada se reguliraju bilo kakovi izbori. Prema tome, ovo što sam naveo sada, dakle ove načelne primjedbe i ove konkretne primjedbe govore o tome da zakon nije dobro pripremljen, da treba ovo pitanje regulirati da to u postojećem zakonu i postojećoj praksi nije dobro. Ali nema nikakvog razloga za žurnost postupka. Prema tome, bilo bi dobro da ovaj zakon ide u drugo čitanje i da se onda naravno u drugom čitanju ova pitanja koja nisu dobro praktična pitanja postavljena, da se praktičnije riješe da bi studenti doista imali mogućnost ne konfliktno funkcionirati i dati svoj doprinos radu i svojih visokih učilišta i zaštiti svojih interesa i svojih prava na visokim učilištima i kompletno visoko obrazovanom sustavu Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Ispravljam netočan navod u dijelu kolege zastupnika gdje se protivi hitnom postupku zbog kasnog počimanja na izradi ovog zakona. To je netočno jer samo godinu i pol dana su trajala usuglašavanja sa studentima, a donošenje ovoga zakona upravo po hitnom postupku podržali su i aktualno vodstvo studentskog zbora i brojnih studentskih udruga, visokih učilišta i rektorskog zbora, a može mu se pristupiti aktualna prva godina što bi, što već tekuće godine će omogućiti da se po novom zakonu ustanovi svi izbori. Tako da je netočan navod kolege zastupnika da se kasno počelo priprema zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite.

studentskim organizacijama, ali tako da će se regulirati cjelovito sva bitna pitanja iz ovoga područja kako je to i ovdje kazano u prijedlogu zakona, a to je znači pitanje predstavljanja, pravo na predstavljanje studenata u tijelima visokih učilišta, pravo studenata na udruživanje, načela studentskih organizacija, obveze visokih učilišta, zadaće, tijela, statut i sastav studentskog zbora, Hrvatski studentski zbor, sjedište i način rada studentskog zbora, djelovanje studentskih udruga i drugih organizacija studenata na visokim učilištima, financiranje, nadzor, biračko pravo, izbor za studentske zborove. neminovno je i točno je da je potrebno je, potreban jedan ovakav zakon Hrvatskoj i točna je isto situacija da se kasni sa donošenjem ovoga zakona. Ali mi predlažemo da se ipak obavi donošenje donošenje ovoga zakona u dva čitanja zbog činjenice što ova sjednica ima stanku od 30. ožujka do 18. travnja ove godine i u tome razdoblju je moguće obaviti sve ono potrebne dopune, odnosno temeljitije reguliranje mnogih pitanja koja su kazana u ovome zakonu. Naime, ako ovaj zakon ako bi bio donesen u ovom obliku sad kako je predložen, a kažem ima se vremena dva tjedna da danas obavimo prvo čitanje s obzirom da primjedbe koje se odnose na sadržaje ovoga zakona su dobronamjerne i to tako da se popravi pravna regulativa i da ne dobijemo zakon koji je u biti deklaratoran. Ovaj zakon spada u skupinu deklaratornih zakona gdje se u biti ne reguliraju pitanja koja su kazana u prijedlogu zakona da je cilj regulirati ta pitanja. I očito da je tu problem bojazni vjerojatno Vlade, predlagatelja za članak 67. Ustava Republike Hrvatske gdje kaže da se jamči autonomija sveučilišta. Ali autonomija sveučilišta odnosi se samo na ustrojstvo i djelovanje, a ne odnosi se na ova pitanja. I zbog toga Klub Hrvatske stranke prava predlaže da danas obavimo prvo čitanje i da Vlada, odnosno ministarstvo za ova dva tjedna kad je stanka dopuni ovaj zakon na temelju današnje rasprave tako da bi imali stvarno zakon gdje ćemo regulirati sve ono što je potrebno regulirati. Naime, ako imamo deklaratorni zakon kao što je ovaj i onda se sve prepušta regulirati pratećim propisima ne možemo dopustiti da će mnoga pitanja se regulirati pratećim propisima kad kao i takva ne mogu ni biti regulirana pratećim propisima i zbog toga konkretno klub Hrvatske stranke prava predlaže tri bitne poboljšice. Prva vam se odnosi nadzor nad radom studentskih organizacija. To vam je članak 13. Veli nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija obavlja visoko učilište sukladno svom općem aktu. Pa ne može se nadzor obavljati na temelju općeg akta. Kako će se obavljati nadzor? Što su, koje su ovlasti u nadzoru? Koja pravna sredstva se mogu rabiti u nadzoru? Ne može se regulirati općim aktima, niti se može općim aktima regulirati pravna zaštita. Da li je to upravni akt u smislu zaštite Upravnog suda, da li će to biti zaštita redovnog suda, da li će biti zaštita Ustavnoga suda. To ne može biti predmet reguliranja općim aktima. To mora biti točno utvrđeno i razrađeno. Sad ja ne znam da li vi to možete amandmanima pokriti, to je dosta teško napraviti. Sad druga bitna poboljšica koju vam predlažemo odnosi se na studenske udruge i druge organizacije studenata. Nije jasan njihov status do kraja zbog činjenice što se studenske udruge se osnivaju prema Zakonu o udrugama. Znači imamo dva pravna sustava. Jedan je prema Zakonu o udrugama i drugi je koji vi niste do kraja razradili da studenske udruge osnovane prema Zakonu o udrugama imaju druge obveze odnosno drugi je sustav i nadzora i svega ostaloga. Je li vi hoćete provoditi nadzor nad, mislim ne vi, nego predložili ste u odnosu na Zakon o udrugama druga rješenja nadzora u svem ostalome, ali morate razraditi jer to je lex specialis. Točno odrediti koja pitanja će se kao takva raditi prema Zakonu o udrugama, a koja hoćete razraditi ovim odredbama. Jer tu onda može doći do ovih problema. Dalje također predlažemo da se ne samo da studenski zbor ima statut, da se ta pitanja, znači nadležnosti kako studenskoga zbora tako i pitanja nadležnosti Hrvatskoga studenskoga zbora ipak razrade u zakonu. Prema tome, a to se također odnosi i na financiranje. Znači imamo mogućnost da još na ovoj saborskoj sjednici donesemo potpuni cjeloviti zakon gdje ćemo regulirati sve ono što je potrebno regulirati, jer na ovaj način mi ne možemo prepustiti da će se pratećim propisima sva ova pitanja regulirati. I posebno kažem kad je tu riječ vezano za nadzor, za odnos studenskih udruga i drugih studenskih organizacija za pitanje i ova druga pitanja koja ne mogu biti prepuštena da će se regulirati pratećim propisima koja će donositi nadležna tijela koja ste ovdje kazali. Prema tome, u ovome slučaju nema bojazni da ćemo se miješati u autonomiju Prema tome imamo mogućnosti, imamo vremena da imamo zakon koji će biti provediv i gdje ćemo sve stvari bitne regulirati zakonom, a ne dopustiti da se reguliraju pratećim propisima. Znači ostajemo kod svoga prijedloga da zakon treba, ali ne ovakav kakav ste napravili. Imate dva tjedna vremena tako da možete sve ovo što mi danas govorimo, znači govorimo dobronamjerno u smislu poboljšica da bi rješenja bila jasna napravite to i onda možemo to vjerojatno koncenzus donijeti. Jer ne znam, razgovarali smo što je i bio prijedlog moj na Odboru za zakonodavstvo u ime kluba HSP-a. Jeste li pripremili amandmane ako bi išli u ostali bi pri ovima rješenjima da se mora donijeti na ovoj sjednici znači da se sutra već mora glasovati? E sad kako ste ih pripremili? To od vas nismo čuli. Jer ovo sve što ja govorim govorili smo i na sjednici Odbora za zakonodavstvo gdje su se i kolege, jer mi na Odboru za zakonodavstvo ne govorimo crnački, govorimo pravno i u smislu kako bi i što trebalo napraviti da je to pravno i u skladu sa Ustavom i da imamo zakon koji nije deklaratorni nego zakon koji kao takav omogućava primjenu i provedbu. Da li ste vi to napravili? Pitanje je da li je to uopće moguće napraviti u tako kratkome razdoblju, s obzirom ove kažem tri su tu bitne stvari, tri bitna pitanja. Nisam spominjao ono što je govorio gospodin Radoš nego ove tri poboljšice koje predlaže klub Hrvatske stranke prava. Jer ove odredbe oko nadzora moraju biti daleko, mora biti daleko podrobnije regulirano, točno zakonski kazati, ne može kažem se općim aktima regulirati nadzor, ne može se pravna zaštita regulirati općim aktom. To mora biti zakonom. Ili ćete reći da se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ili ćete reći da se primjenjuju druge odredbe. Ali morate odrediti pravila igre, postupak i svega ostaloga. Jer to može se dogoditi varijante da ti opći akti na kraju u ocjenu ustavnosti i zakonitosti ne prođu. Jer ta pitanja je pitanje da li se može regulirati. Ne može se regulirati radi pravne sigurnosti i pravne zaštite kao što je ovo pitanje financiranja, kao što je i pitanje odnosa odnosa studenskih udruga prema Zakonu o udrugama, prema ovome. Jer ako je ovo lex specialis onda to trebate točno naglasiti da je ovo lex specialis i onda reći u kojim pitanjima je lex specialis. Jer prema Zakonu o udrugama dovoljne su tri osobe da bi se udruga osnovala i sve ostalo. Znači ajmo malo napraviti te poboljšice. Napravimo još taj jedan dodatni

Poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolege i kolegice zastupnici, gospodine ministre sa kolegama i kolegicama. Uzimajući u obzir da su studenti sadašnjost ali i budućnost našega društva onda u svakom slučaju studentima i na ovaj način treba dati na značaju. Zakon o studenskom zboru koji je na snazi još i danas donesen je još 1999. godine. Taj zakon neka pitanja nije riješio na kvalitetan način. Temeljni mi je nedostatak taj što su svi studenti samim upisom na visoko učilište postali članovi studenskoga zbora, što ograničava pravo na slobodno udruživanje građana. Pitanje studenskih udruga također nije kvalitetno riješeno. Izostanak jasno definiranog statusa studenskih udruga dovodi do toga da je teško uspostaviti i voditi jedinstvenu i transparentnu politiku razvoja i poglavito financiranja studenskih udruga. Samo studensko predstavljanje riješeno je vrlo kompliciran način kroz mnoštvo razina delegiranja. Studenti biraju studenske predstavnike svoje akademske godini koji između sebe biraju predstavnika u studenski zbor zbor visokog učilišta koje bira predsjedništvo studenskog zbora visokog učilišta koji bira svog predsjednika. Predsjednici pak svih hrvatskih studenskih zborova između sebe biraju predsjednika Hrvatskog studenskog zbora. Ovoliko veliki broj delegacija pridonosi brojnim nejasnoćama i diobama između studenskih predstavnika na visokim učilištima i onih na razini sveučilišta. Ali istovremeno i smanjuje legitimitet studenskih predstavnika na razini sveučilišta. Korak naprijed u organiziranju studenskog predstavljanja bio je Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine i njegove izmjene i dopune iz 2004. godine. tim je zakonom povećan broj studenskih predstavnika u predstavničkim tijelima visokog učilišta i uvedena je mogućnost suspenzivnog veta na pitanja od posebnog studenskog interesa. Istovremeno su prvi puta regulirana prava studenata sveučilišnih i stručnih studija. Ako se ovim prijedlogom zakona uređuje pravo na predstavljanje studenata u tijelima Visokog učilišta onda u ovom slučaju moramo se osvrnuti osvrnuti na članak 4. koji u svojoj 3. točki kaže: "Na razini Republike Hrvatske ustrojava se Hrvatski studentski zbor kao koordinativno tijelo studentskih zborova visokih učilišta". Vjerujem da ovdje ipak treba staviti između koordinativnog tijela i kao predstavničko tijelo i predlažem da se to i uvaži. Dakle ako se ovim prijedlogom zakona uređuje i pravo studenata na udruživanje, načela studentskih organizacija, obveze visokih učilišta, zadaće, tijela, statut i sastav studentskoga zbora, Hrvatski studentski zbor, sjedište i način rada studentskoga zbora, djelovanje studentskih udruga i drugih organizacija studenata na visokim učilištima, financiranje studentskoga zbora i drugih studentskih organizacija, nadzor nad radom studentskoga zbora i drugih studentskih organizacija, biračko pravo, izbori za studentske zborove, djelovanje studentskog pravobranitelja, stegovna odgovornost čelnika visokog učilišta. ako se donošenjem ovog zakona ostvaruju ciljevi kao što su uspostavljanje studentskoga zbora kao studentskog predstavničkog tijela, ako se uspostavlja institucija studentskog pravobranitelja, ako se povećava razina kvalitete studentskoga predstavljanja, ako zakon ovlašćuje studentske predstavnike u studentskom zboru da predlažu status studentskog zbora koji donosi visoko učilište, a istovremeno propisuje izravan izbor dijela studentskih predstavnika iz sastavnica u senat sveučilišta, ovime se ostavlja studentskim predstavnicima da slobodno sukladno interesima studentima koje predstavljaju organiziraju studentski zbor na svojem visokom učilištu. Ako povećava transparentnost studenskog organiziranja, ovlasti i nadzor rada studentskog zbora i drugih studentskih organizacija prenosi se na visoka učilišta čime se osigurava da se kontrola provodi upravo na razini na kojoj studentske organizacije djeluju. Istovremeno studenti mogu prema potrebi statutom studentskoga zbora definirati dodatne mehanizme kontrole. Ako se povećava praktičnost i funkcionalnost studentskog predstavljanja i organiziranja, ako se zakonom definiraju studentske udruge, predviđaju okviri provođenja studentskih izbora i financiranje rada studentskih organizacija. Ako se pruža potpora uspješnoj integraciji hrvatskih visokih učilišta, ako zakon to ostvaruje kroz više mehanizama koji se prenose na razinu visokog učilišta od kojih je ključno prenošenje upisnika studentskih organizacija prenošenje ovlasti nadzora nad zakonitošću rada studentskoga zbora te prenošenje ovlasti i financiranje studentskih organizacija onda ovaj prijedlog zakona treba podržati. A kako smo čuli i od ministra da su ovaj zakon do detalja razradili sa studentima, onda je naša i dužnost da podržimo da ovaj prijedlog zakona podržimo da bi studentima olakšali da ostvaruju svoja prava. Jedino je pitanje koje se ovdje nameće, da li ovaj zakon da ide po hitnom postupku ili da ide u drugo čitanje i to već za dva tjedna. Dakle predlažemo do kraja ove sjednice i da se samim time ovdje razriješe eventualne nedoumice. Dakle klub IDS-a podržati će ovaj prijedlog, ali kažem s prijedlogom ako je ikako moguće da se u sljedećih dva tjedna u ovom drugom čitanju isprave ove eventualne nejasnoće. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Klub zastupnika HSLS-a, poštovani zastupnik Zlatko Kramarić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, štovani gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Za razliku od ovih mojih kolega koji su govorili prije mene u ime svojih klubova, ja bih kao predstavnik liberala zapravo želio poći jednim drugim smjerom. Ono što nas zapravo zanima, kako je moguće da se sveučilišta, odnosno studenti da im se omogući da oni se pretvore u zametak buduće liberalne demokratske, promicanje liberalno demokratske kulture u Hrvatskoj. Naime mora vam biti jasno da poslije 71. godine zapravo u Hrvatskoj jedan studentski pokret je zamrao. Bio je uništen na najgori mogući način politički, nije bi uspostavljen nikakav dijalog ako se … zatvaranje i pendrečenje studenata ne smatra dijalogom, ali poslije toga, a prošlo je eto već gotovo preko 30 godina, ništa se bitno u ovom našem društvu nije dogodilo. I upravo i studenti su zapravo također umjesto da se tamo na sveučilištima vježba demokracija, da se promiču nove paradigme, da da se oficijelnoj kulturi suprotstavlja kontra kultura, atraktivni načini razmišljanja, promišljanja i mišljenja, mi smo zapravo živjeli u vremenima gdje to nije bio poželjan oblik ponašanja i upravo taj poželjni oblik ponašanja ako je to tako moralo biti tamo 70-tih i 80-tih godina, ne vidim razloga da se ta zapravo praksa i s ovim demokratskim promjenama dogodila. ovako možemo gotovo dati generalnu ocjenu da naša studentska populacija surovo šuti i da je to nešto što bi se i nas kao politiku trebalo itekako zabrinuti i upravo ono što mene zanima, da ovakvi prijedlozi zakona budu onaj poticaj kako će se upravo ta pamet, mudrost, znanje i vještina staviti na dispoziciju društvu u cjelini, ja ne mogu i ne želim pristati od toga da mi njih, da zapravo bude smisao politike da eutanazira te mlade ljude nego upravo da im se omogući da se njihov glas čuje, jer svaki glas koji bi bio nešto više od pukog gunđanja ili koji bi zapravo izbjegavao opuštanje ove … refleksije i koji bi postao javna i politička činjenica, bio bi više nego dobro došao. Ja ne mogu zamisliti društvo u kojem bismo svi bili neovisni na neki način zapravo bježali od bilo kakvoga političkoga angažmana i na neki način pristajali na ovo postojeće stanje. I na kraju ako čovjek malo i čita na žalost u onim crnim gotovo kronikama, rubrikama, onda vidimo da se u studentskim zborovima sada događa ono što se događa zapravo i u uvjetno rečeno i velikoj politici. Evo pratim zbivanja oko studentskog zbora na osječkoj univerziji, gotovo da nema nikakvih razlika između da kažem ove, ono što se pripisuje obično politici manipulacije, iskorištavanje položaja odnosno gdje mali broj ljudi donosi, mali broj ljudi bira određene ljudi koji onda na to mjesto na neki način zaposjednu, zarobe ga i na neki način brinu isključivo o vlastitim interesima, a uopće ih ne zanima promicanje onoga posla s kojim bi se po definiciji trebali baviti. I zato svakako da je dobrodošao ovakav jedan Zakon koji će mijenjati ovo postojeće stanje jer evo svi konstatiramo da je taj zakon iz '97. godine da je pun nelogičnosti i nedostataka, da je nejasan, da je prije svega i kompliciran, da je netransparentan način organiziranja studenata koji se kaže opet na kraju svodi samo na jednu isključivo suhoparnu proceduru, provođenje velikog broja razina delegiranja i onda je posvema normalno kada se to tako stvari postave da i onda rješenja ne mogu biti kvalitetni. Znači ti zborovi su sastavljeni od nekoliko studenata koji su opet od nekolicine i na žalost kažem među studentskom populacijom prisutna je potpuna nezainteresiranog za sudjelovanje u izborima članova za studentski zbor. Drugim riječima, ako već tu odustajete zapravo od mogućnosti da svojim vlastitim angažmanom, punim angažmanom mijenjate onda ne treba očekivati da ćete nešto kada završite, kada postanete da kažemo punopravni građani na drugi način, ponašat ćete se zapravo na isti način, da ćete odustajati i da će apstinencija biti zapravo stanje s kojima ćemo se mi neprestano suočavati. Na stranu, samo kažem možemo govoriti o tome da je premali broj informacija o funkcijama i zadaćama tog studentskoga zbora, ali prije svega treba upravo tražiti u činjenici da poslije '71. godine smo se suočili sa eutanazijom jedne te populacije koja po definiciji mora biti kritična, koja po definiciji mora biti alternativna i koja po definiciji mora dovoditi po definiciji mora dovoditi u pitanje ovaj svijet odraslih. I onda zapravo sada evo 2007. godine mi se suočavamo s jednim takvim stanje. Kažem zato mene ne zanimaju toliko ova neka rješenja ako neće biti na tragu upravo ove temeljne ideje, a to je kako osigurati da se doista na našim sveučilištima počne vježbati demokracija i kako upravo da iz tog populističkog načina mišljenja zakoračimo u pravu demokraciju. To je ono što je mislim da je po mom mišljenju jedno relevantno. Ako ne riješimo to pitanje onda ni jedan zapravo zakon neće biti dobar. Ovaj Prijedlog zakona kaže pokušava studentski zbor uspostaviti kao studentsko predstavničko tijelo, kaže da se, uspostavlja se institucija studentskog pravobranitelja, povećava se razina kvalitete studentskog predstavlja te transparentnog studentskoga organiziranja, definiranje studentskih udruga i da će se pružiti potpora uspješnijoj integraciji hrvatskih visokih učilišta. To kao konstataciji ne možete imati ništa, kažem ništa protiv, ali ako se kažem opet ne bude rješavalo ovo zapravo bitno pitanje, pitanje njihovog angažmana, pitanje doista da se na pravi način sudjeluje, da se taj, kažem da taj glas se ne svede na gunđanje, ne svede na neku puku reflekciju, nego da bude dio, da postane javna politička činjenica. To je ono nešto što nas treba zanimati i sad je to, doduše veliko je pitanje da li to ijedan zakon može osigurati ako zapravo ambijent u društvu nije takav da bi poticao i omogućavao, olakšavao promociju upravo i te najmlađe, najliberalnije, najkritičnije zapravo populacije u društvu. u društvu. Ono kažem kao intencija u Klub zastupnika HSLS-a to podržava, ali bismo i ukazali i na nekakve nedostatke, neka lošija i ova tehnička rješenja kažem koja opet bi mogli možda omogućiti da ova naša temeljna intencija dođe do izražaja. Tako u članku 1. stavku 2. podstavku 2. stoji da je studentski zbor studentsko izborno predstavničko tijelo koje će štititi interese studenata i koji će sudjelovati u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavljati studente u sustavu visokog obrazovanja, a u predstavku 3. stoji da se pod studentskom organizacijom predmnijeva studentski zbor, studentska udruga ili druga organizacija studenata neovisno o obliku organiziranja koja djeluje na visokom učilištu. učilištu. Po ovom bi značilo da je studentski zbor i studentsko izborno predstavničko tijelo i studentske organizacije jedno te isto, da se stavlja u isti koš sa ostalim studentskim udrugama i organizacijama koje mogu po zakonu …/Govornik se ne razumije./… osnivati skupine od 3 ili više osoba. Mislim da bi tu neke distinkcije trebalo napraviti. Ako je studentski zbor izvorno predstavništvo onda istodobno ne može biti organizacija jer prije svega člankom 9. stavka 1. je određeno da studentski zbor primjerice visokog učilišta čine studenti visokog učilišta koje drugi studenti izabiru odabirom kandidata na izbornoj listi i onaj kao što je određeno ovim Zakonom studentsko izborno predstavničko tijelo te ga ne bi trebalo poistovjećivati sa studentskim udrugama i organizacijama jer su to kategorije koje nastaju dobrovoljnim udruživanjem temeljem Zakona o udrugama. Prema tome, studentski zbor treba definirati kao studentsko izborno predstavničko tijelo pomoću kojeg studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem, a koje predstavlja cjelokupnu studentsku populaciju. Iz tih razloga trebalo bi se osvrnuti na sam naziv ovog Prijedloga zakona koji kaže da je ovo Prijedlog Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Po našem mišljenju iz ovoga trebalo bi izbaciti riječ "drugim" jer mislim da nema nikakvih opravdanih razloga da zakon ne glasi Prijedlog Zakona o studentskom zboru i studentskim organizacija, a ne i drugim. U članku 7. stavku 2. navodi se da se statutom studentskoga zbora određuje i tijela studentskog zbora i način imenovanja studentskog pravobranitelja. Ovo je prije svega Zakon o studentskom zboru te bi bilo logično da se u samom Zakonu odredi koja su to tijela studentskoga zbora, a da se statutom propiše njihov rad. Isto tako po našem mišljenju zakonom se treba propisati i način imenovanja studentskoga pravobranitelja. U članku 9. stavka 2. stoji da se na izborima za Studentski zbor visokoga učilišta bira najmanje onoliko članova koliko …/Govornik se ne visokog učilišta ima studentskih predstavnika. Ovdje je određen najmanji broj članova koji može imati Studentski zbor visokog učilišta koji se biraju na izborima među kandidatima navedenim na izbornoj listi, ali što je s najvećim mogućim brojem članova te što je sa maksimalnim brojem predstavnika studentskog zbora visokog učilišta. Može se postaviti normalno i pitanje glomaznosti, a samim time onda i učinkovitost jednoga takvoga tijela pa bi i o tome trebalo razmisliti. Članak 17. kaže da visoko učilište ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje studentski zbor na vrijeme od jedne godine te …/Govornik se ne razumije./… studentskoga pravobranitelja može još jednom ponoviti. A u članku 6. ista dužina trajanja mandata određena je i za predsjednika i zamjenika predsjednika studentskoga zbora. kratko razdoblje jer tek što se imenovani započne s radom uvijek dolaze novi izbori i zapravo veliko je pitanje što se za godinu dana može napraviti i bilo bi kudikamo bolje da se mandat produži barem na 2 godine uz naznaku da će doći do prekida mandata i smjene ukoliko normalno dođe do prestanka studentskoga statusa. Ali kažem manje-više ovi tehnički detalji i ove određeni nedostatci po našem mišljenju i loša rješenja su u sjeni onoga što zapravo mislimo da bi trebalo, da bi mi kao visoka, kao ovaj Visoki dom trebali razmisliti, a to je doista kako da ovu, odnosno ove koji imaju najviše energije, najviše volje da te ljude uključimo u politički i javni život, da oni ne ostanu na marginama i da doista da se samo sa nostalgijom sjećamo studentskih pokreta iz '71. To ne znači da plediram da se tako nešto slično ponovi, ali svakako da jedan kudikamo snažniji dijalog između politike i studenata da bi trebao postojati i svakako to propitivanje tih novih paradigmi, alternativnih svjetonazora bi trebalo trebalo biti stvar koja će proizvoditi naša sveučilišta, a ne doista kažem da postanu produžetak obveznoga obrazovanja gdje se zapravo ne događa apsolutno ništa i gdje pomalo imate onda da se suočavate sa jednom močvarom duha što svakako ne bi bilo dobro, što nije pohvalno za nas, ali Bogami ni za njih. I ono što kažem, mene zanima kako osigurati to to aktivno i svakodnevno vježbanje demokracije, pa da čujemo i one stvari i one prijedloge koji nam možda i nisu dragi, ali upravo koji pokazuju da i našim studentima nije svejedno u kakvom će društvu živjeti. Ali još jedanputa kažem, podržavamo intencije ovoga prijedloga zakona, jel' očito da se onaj stari mora mijenjati. Ali bilo bi još dobro da u svakodnevnom radu i ministarstva i ministra sa njegovim suradnicima upravo bude na, imamo na umu uključivanje zapravo što većeg broja posebice posebice kažem mladih ljudi u politički i javni život, koji bi onda samim time postao i sadržajniji, zanimljiviji i bogatiji. I ovo omogućiti upravo to natjecanje u društvu, taj kompetativni moment. Mislim da je to itekako bitno, jer kažem bez te slobode, bojim se da, bez osiguravanja etabliranja i legitimiranja slobodnog načina mišljenja, bojim se da nema nam pomaka ni u našem, ovoj uvjetno rečeno visokoj politici. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Šime Lučin. Izvolite! Hvala lijepo. Pa kolega Kramarić je na početku svog izlaganja rekao da zapravo nema istinskog studentskog pokreta i organiziranja u zadnjih trideset godina odnosno od '71. Mislim Mislim da je to netočan navod i da taj navod ne samo da ne bi mogli prihvatiti oni koji su u tom vremenu studirali, nego i zapravo svi oni koji ne misle da se studentski pokret mora dešavat na ulicama. Doduše, on se na kraju svog izlaganja opet tome vratio. Mislim, ne bi ga podsjećao na niz projekata i kulturnih i medijskih koji su ipak koliko-toliko dali pečat pečat svom vremenu. Tako da bi bilo loše govorit i razgovarat o studentima samo oni, da su oni koji nešto poduzimaju i društveno se angažiraju ukoliko se pojave na ulicama. Od '68. odnosno u Hrvatskoj od

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Svakako da sama rasprava o Prijedlogu zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama mora izazvati veliki interes prije svega studenata. Ja se nadam da će izazvati i interes kolegica i kolega zastupnika. Danas kad raspravljamo o ovom Prijedlogu zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, trebalo bi prije svega značiti da postojeći Zakon o studentskom zboru je pokazao previše nedostataka da neka pitanja nije riješio na kvalitetan način. Prema predlagatelju glavni su razlozi nedefiniran status studentskih udruga. Svi studenti upisom na visoko učilište postaju članovi studentskog zbora i samo predstavljanje odnosno izbor je kompliciran i imamo velik broj delegacija. To je navodno postojeće stanje i to su između ostalog glavni razlozi zašto je trebalo ići sa novim zakonom. Tako da je upravo novi zakon ponudio neka nova rješenja. A prema predlagatelju i poboljšanja. A prije svega uspostavlja se institucija studentskog pravobranitelja, uspostavlja se studentski zbog kao studentsko predstavničko tijelo, kvaliteta razine studentskog predstavljanja odnosno transparentnost studentskog organiziranja. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke na početku odmah da kažem, smatramo da je ovaj predloženi prijedlog zakona ipak prije svega načelnog karaktera. I upravo iz tih razloga smatramo da bi bilo dobro da predlagatelj razmisli nakon primjedba, dobrojanmjernih primjedbi da se ipak uputi u drugo čitanje, jer ima vremena još i za vrijeme sjednice, i za i za vrijeme ove sjednice da se i raspravi konačan prijedlog zakona. Previše toga je u zakonu nedorečeno ili pak je prepušteno nekim drugim aktima. Primjerice, status visokog učilišta, Status visokog učilišta ili Statut studentskog zbora. Čak mu se u postupcima izbora pa i sastavak studentskog zbora daje poprilično slobodne ruke. Pitanje je upravo zbog toga, kakva li će šarolikost biti od fakulteta do fakulteta? Vjerujemo da neće biti, ako će preuzeti nekakvu koordinatnu ulogu i sveučilište. Ali prema ovome moguće je da imamo i različita rješenja. Puno se govori o odgovornosti visokih učilišta ili čelnika visokih učilišta, ali nema baš precizno normirana odgovornost članova studentskog zbora zbog određenog neispunjavanja obveza. Isto tako moram reći na početku, da je pitanje da li je baš najbolje ili dobro normirano pitanje odnosno status pa i odnos studenta i studentskog zbora odnosno udruge? Samim upisom na fakultet student nekakvo, svoj osnovni interes i počinje studirati. Međutim, po ovom novom prijedlogu zakona, on jednom godišnje ima nekakvo pravo sudjelovati u izborima za studentski zbor, jedinog koji predstavlja studente ili studentske interese na fakultetskom vijeću. Doduše, on se može organizirati i u određeno studentsku udrugu. Primjerice, folklornu, pjevačku ili neku drugu. Ali te udruge neće imati svog predstavnika u Vijeću ili Senatu. Svakako da onda se postavlja pitanje kakav će biti interes studenata? Naravno preko svojih predstavnika u studentskom zboru očekuje se da će oni zastupati interese studenata. Ali pitanje je onda, da li će baš oni imati i preveliki interes da sudjeluju u izborima? Jeste, u ovom prijedlogu zakona se spominje mogućnost formiranja i predsjedništva, dakle kao nekakvo …/Govornik se ne razumije./… tijelo. Ali, ne znam da li će nakon nekoliko godina taj interes ili postotak izbora studenata na izbore izbore za studentski zbor biti veliki ili mali? To ćemo tek tada znati. No dobro. Ako je to želja predstavnika studenata i mi se u klubu Hrvatske seljačke stranke nećemo tome protiviti, ali je pitanje da li je to i želja studenata, svih studenata a ne samo njihovih predstavnika.

svakako ne bi bilo već taj prijedlog zakona. I vjerujemo da je to nepotrebno rješavati amandmanima odnosno vjerujemo da će predlagatelj ipak prihvatiti ideju do sada svih osim kluba HDZ-a, svih predlagatelja u ime klubova da ipak se ide u drugo čitanje. Ja ću sada dati stvarno nekoliko konkretnih primjedbi. Prvo, u načelima studentskih organizacija članak 2. jasno piše da je zabranjena svaka diskriminacija studenata, a u obvezama visokih učilišta članak 3. da su čelnici visokih učilišta dužni omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima, odnosno u biračkom pravu u članku 14. stavak 2. piše da svi studenti u Republici Hrvatskoj imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike. Međutim, sve ovo može biti upitno odredbama članka 14. stavka 3. gdje je to pravo selektivno utvrđeno. na taj način student koji drugi puta "ponavlja" godinu tijekom iste razine studija može birati ali se ne može kandidirati. Iako ja sam sebe ne čujem gospodine predsjedniče, ne znam da li me čuje ministar **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala lijepa. Nadam se da je predlagatelj siguran da u slučaju određene ustavne tužbe neće biti upitno i ustavno pravo. Isto tako, prema "Bolonji", ja ne znam kako to možemo tumačiti ali prema "Bolonji" faktički nema ponavljanja godine. Trebali bismo doduše normirati ne stjecanje određenog broja ECTS bodova kroz određeno vremensko razdoblje. Stoga na kraju krajeva ništa nije neobično ako želimo već govorimo o širim posljedicama da se još uvijek određene institucije bave problemima redovnog studiranja, odnosno da li se "ponavlja godina". Pa bilo bi dobro da konačni svi mi sebi razjasnimo što znači sustav studiranja preko "Bolonjskog procesa", odnosno ovo fakat ponavljanje ponavljanje studiranja. Drugo, upitno je da se zakonom ne definira točan sastav studentskog zbora odnosno koliko će članova imati studentski zbor. To je evidentno prepušteno statutu studentskog zbora. Po nama u klubu Hrvatske seljačke stranke smatramo da to nije dobro. U postojećem zakonu je bilo utvrđeno koliko se predstavnika studenata bira primjerice u fakultetsko vijeće. Jednako tako smatramo da bi se to trebalo utvrditi i ovim zakonom, prijedlogom zakona jer kao što sam već rekao na početku u protivnom bi moglo doći do velike šarolikosti. Jednako tako je predviđeno da će se statutom utvrditi i način izbora a što je i ovim prijedlogom zakona u članku 15. detaljno razrađeno te bi se svakako na isti način trebao regulirati zakonski i sastav studentskog zbora. Treće, uvođenje studentskog pravobranitelja. O tome je relativno malo bilo do sada govora jer je to faktički ipak za nas određena novina i za sada je vrlo teško govoriti da li će to unijeti dodatnu kvalitetu rada studentskog zbora ili dodatnu zbrku, da se ne postigne suprotan efekat. Primjerice, student dođe studirati ekonomiju ali će se više baviti pravom i zaštitom prava studenata pa na taj način zanemariti i matični studij. Odnosno, idemo dalje, kome će se studenti više obraćati i tražiti zaštitu svojih studentskih prava. Da li će to biti predsjedniku studentskog zbora ili studentskom pravobranitelju? Kakva će biti komunikacija gospodine ministre? Ja sam profesor na fakultetu i znam vrlo dobro što znače studenti. Kakva će biti komunikacija između predsjednika studentskog zbora i studentskog pravobranitelja? Vidjet ćemo to. Zato bi bilo dobro neke stvari normirati. Vama je to možda sada smiješno, ali i vi ste na fakultetu pa znate kako će vas studenti pitati jednog dana o svemu tome skupa. Svakako da takve ekstremne situacije koje bi mogle dolaziti trebalo bi ih normirati i zakonski. Četvrto, visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad. Da li je to, znam da to se ne može zakonski regulirati ali prije svega govorim zbog određenih poteškoća koje se mogu pojaviti. Da li bi to trebala biti zajednička prostorija? Moguće ako se utvrde određeni dani kada će tko raditi iako koliko ja poznam rad studentskog zbora oni rade svaki dan. Ako su potrebna dva odvojena prostora prisjetimo se samo što "Bolonja" zahtijeva, prije svega više prostora za predavaone, za vježbe ali i više kabineta za profesore, asistente i znanstvene novake. Dakle, svaki slobodni prostor je u ovom trenutku iskorišten i još ga ima premalo. A prema članku 3. i članku 12. visoka učilišta su studentskom zboru i naravno pravobranitelju dužna osigurati prostor za rad i financijska sredstva. Ako već govorimo o tim financijskim sredstvima mislim da bi bilo možda dobro utvrditi čak možda neki postotak jer ako već treba fakultet sufinancirati rad i studentskog pravobranitelja i studentskog zbora, s kojim sredstvima, u kojem iznosu. Da li postoje neki limiti? Peto, studentske udruge nisu baš saživjele iako ih je bilo i u prethodnom zakonu, bar ne u većini fakulteta koliko je meni poznato što samo po sebi znači da nije postojao nekakav veliki interes za osnivanjem studentskih udruga. Tko zna, da li možda s jedne strane interes studenata ili većine bivših studenata ili pak s druge strane, tko zna, interes ili obveze visokih učilišta koja bi im trebala osigurati također kao i studentskom zboru i studentskom pravobranitelju određene prostore i materijalne uvjete za rad shodno mogućnostima. Šesto, rokovi. Svakako da se predviđeni zakonski rok između 15. i 30. ožujka ove godine ne može ispuniti, to je svima nama jasno već se cijeli posao mora odraditi u roku od 120 dana kao što je i predviđeno ovim zakonskim prijedlogom, s time da je prvi korak obveza visokih učilišta usklađivanje njihovih općih akata u roku od 60 dana. Bez obzira kako to izgleda u ovom trenutku dosta veliki i komotni rok ali ja vas uvjeravam poznavajući sustav funkcioniranja fakulteta i senata to baš i nije tako komotan rok. Prvo trebam naravno …/Govornik se ne razumije./… statute fakulteta, nakon toga je potrebna njihova potvrda i na senatu sveučilišta. Što ako nešto ne bude dobro, pa vraćanje i tako. Bojim se da taj rok od 60 dana možda bi bio malo i prekratak. Nakon toga slijedećih 60 dana bi se trebali održati izbori za studentski zbor u mjesecu lipnju i srpnju. Pretpostavljam dok se pripreme naprave da bi to bilo u mjesecu srpnju. Kakav će biti interes studenata? To je za vrijeme ispitnih rokova, svakako najlošije rješenje. Upravo svi ti razlozi o kojima sam govorio trebalo bi, trebali bi biti motiv prije svega i predlagatelju da pusti ovo čitanje u, pusti ovaj prijedlog u drugo čitanje i tada bismo u drugom čitanju možda uz ove ponavljam ponavljam dobronamjerne primjedbe malo poboljšali zakon. Bolje ga i zakonski normirali da ne bi bilo nejasnoće ili da ne bi bilo prepuštanja previše toga šarolikosti ukupnosti na sveučilištima odnosno na nižim razinama. I vjerujemo da bi tada koncenzusom to bilo prihvaćeno. Ja ne velim, kad čujemo očitovanje ministra kako će Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke glasovati ali svakako znamo da ima neka poboljšanja. To moram reći na kraju da ne bi ispalo da samo kritiziramo. Ima poboljšanja, to se treba reći i bilo bi nepošteno da se ne veli ali ove dobronamjerne primjedbe su prije svega iz razloga što bismo htjeli imati jedan Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 10,56 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite.

i studentsko predstavništvo kao i studentsko organiziranje jer naime povijesnog službenog studentskog organiziranja u Hrvatskoj negdje datira od 1996. godine kad je formiran Studentski zbor koji dozvolit ćete mi obzirom da sam od 1997. u tome ovako ili onako sudjelovala je bio prvenstveno političko tijelo i napravljeno dobrim dijelom iz politikantskih razloga ako tako mogu reći. To se očitovalo kroz nekoliko činjenica. Prvenstveno svi su studenti htjeli oni to ili ne, morali biti članovi Studentskog zbora a da ih to, ali nitko nije priupitao. Drugo, sve ono što smo gledali kroz ovih nekoliko godina čini mi se da je kulminiralo kulminiralo 2002. godine nalazom Državne revizije kada smo barem neki od nas koji smo ovdje bili tada raspravljali o Studentskom zboru i o studentima, o studentskom aktivizmu se pričalo uglavnom kada su dolazile afere, kada su dolazile financijske pronevjere. Kada su bili u svakom slučaju nekakvi problemi a ništa drugo u posljednjih desetak godina uglavnom od studenata nismo čuli osim da ne ostanu nepravedno na neki način zaboravljeni. Oni mali pokušaji, malih studentskih udruga koje ni na koji način nisu bile podupirane u svome radu niti od Ministarstva niti od matičnih institucijama. Dakle studentske udruge kao što sam rekla nisu, postojale su no međutim nisu bile podupirane u svome radu. Sredstva za svoj rad su od Studentskog zbora dobijale po tome koliko su politički se ili nepolitički slagale sa rukovodstvom Studentskog zbora koje je bilo izrazito politizirano i zapravo na neki način ono što se može reći za sam Studentski zbor koji i u studentskim izborima je imao minimalan odaziv studenata i na neki način nije bio od studenata prepoznat kao tijelo koje treba zastupati njihove interese, se osim toga pretvorio iz sinekure za neke pojedince čija imena neću spominjati. Svima nama koji malo više pratimo ovu studentsku studentsku scenu su itekako poznata dva ili tri imena koji su od studentskog predstavljanja napravili svoj profesionalni biznis i samo i isključivo od toga žive. Da na neki način rezimiram ovaj uvodni dio. vezalo se do sada u studentsko organiziranje gotovo isključive afere. Ono što je trebalo biti u redu dakle djelovanje studentskih udruga je bilo izrazito malo ili smo ih viđali kao apele za novce za novce i za prostor i za mogućnosti za rad. Odnosno nekoliko ono svijetlih primjera predanih pojedinaca koji su kako su se posvećivali svom studiju i završavali studij naprosto nestajali sa studentske scene. Drugo veće je ovdje bilo dosta rasprave oko hitnosti postupka ovog zakona. U obrazloženju se navodi da je hitni postupak potreban zbog osobito opravdanih državnih razloga. Ja mislim da ovo nisu osobito opravdani državni razlozi ili barem ne na onaj način na koji je to mišljeno u Ustavu. Donekle se može, mi donekle možemo razumjeti razlog koji se negdje posredno posredno donosi da se studentski izbori održe u ljetnom semestru i zaista je dobro da se studentski izbori održavaju u ljetnom a ne u zimskom semestru kao što je to bilo do sada. sada to više nema smisla. Da je Ministarstvo predložilo Zakon početkom rujna onda bi ovo sve skupa imalo smisla. Sada je konac ožujka. Uz svo ubrzanje moguće institucija ne bi išla tako radikalno kao neki kolege koji su tvrdili da će izbori biti u kolovozu. U najboljem slučaju izbore možemo imati studentski 15. svibnja ili tako nekako otprilike no međutim tada ulazimo već ozbiljno u ispitne rokove i svatko tko ozbiljan i na zdravim osnovama sada želi postaviti sustav studentskog predstavništva i studentskog organiziranja jer ovo i je prilika da je konačno postavimo na nekakvim drugačijim ili zdravijim osnovama. Mislim da se neće postići na ovaj način jer studenti barem oni na koje polažemo najviše prava će biti zauzeti ispitima a ponajmanje će se baviti studentskim izborima i studentskim predstavništvom. Prije nego što prijeđem na konkretnih nekoliko primjedbi na sam Prijedlog zakona nekoliko riječi o ulozi studenata. Već je ovdje bilo istaknuto da implementacijom bolonjskom procesa najesen će novom akademskom godinom krenuti treća generacija «bolonjaca». Mi smo iz aspekta studenata konačno došli u formiranje sustava u kojem bi studenti barem u onom nastavnom smislu trebali biti na neki način u centru samog studija. I u tom smislu se studentima mora dati aktivna uloga prvenstveno u procesu osiguranja ili na neki način unapređivanje kvalitete studija jer studenti kao što sam rekla prvenstveno barem u tom nastavnom smislu i postoje zbog studenata a ne zbog profesora. Ministar Primorac je rekao da on sudjeluje redovito na ministarskim konferencijama gdje se gleda na koji način je Bolonja implementirana. Takva jedna ministarska konferencija je sad u Londonu. Hrvatska je pripremila izvješće i ministar je izjavio u uvodnom izlaganju da će sukladno tim ocjenama mi biti vrlo verificirani. Ja sam to izvješće koje je Hrvatska napisala pregledala. I unutra pišu neke netočnosti. U tom izvješću primjerice piše da je Hrvatska već usvojila ovaj zakon o kojem mi tek sada raspravljamo. I kojem je pitanje hoćemo li ga usvojiti? Također u tom izvješću piše da smo mi usvojili Zakon o znanosti i visokoj djelatnosti kojom smo jučer nadopunili dnevni red i koju koju ćemo raspravljati tek nakon uskrsne stanke. Pitanje je koliko u tom izvješću još uvijek ima netočnosti? I koje su to? Jer ja sam na ova dva manja primjera se da utvrditi da to izvješće koje ste vi podnijeli kao nacionalni report o implementaciji i provedbi Bolonje zapravo ne sadrži istinite stvari. I sad ja mislim da nama ne bi trebalo biti primarni cilj da mi dobimo dobru ocjenu. Nego da mi realno procijenimo vlastite snage i da zaista implementiramo. Ne zbog toga da bi drugima rekli da smo u 10 najboljih, najkonkurentnijih ili ne znam što ja već kako nego da znamo koje je realno stanje. To izvješće vaše ne sadrži istinite ocjene evo barem ne što se tiče ovih zakona. No da se vratim na studente u bolonjskom procesu. Nominalno nije dovoljno u zakonu niti ovom niti u Zakonu o visokom školstvu utvrditi da oni imaju centralnu ulogu. Tu je potrebno bitno više od toga. Ja bih htjela ovu raspravu iskoristiti i upozoriti na jedan bitan, jednu bitnu stvar koja se dogodila jučer zapravo u utorak. Prvi puta u povijesti Zagrebačkog sveučilišta studenti su na sjednici Senata dali suspenzivni veto na prijedlog povećanja školarina. I to je u redu. To negdje korespondira sa ovom cijelom pričom oko uloge studenata. Ono što nije u redu je reakcija rektora i to je ono što zabrinjava. Rektor koji je izjavio da bez obzira na studentski veto, bez obzira na studentske rokove da će oni sazvati sjednicu Senata i da će se povisiti školarina. rasprava o tome da li nama školarine trebaju ili ne trebaju. Ja osobno i u SDP-u mislimo da je suludo uvoditi školarinu u situaciji kad premalo ljudi i studira i završava svoj studij na način ako će se rektor pa najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj ponašati na način da ignorira i studentski veto koji je konačno prvi puta nekakav suvisliji glas studenata velim ovoj vrlo crnoj studentskoj povijesti od ovih 17 godina. Mislim da nama sto ovakvih zakona, sto sjajnih reporta polu istinitih ili upitno istinitih koje šaljemo na ministarske konferencije u Bologni pomoći nećemo da riješimo pitanje studentskih statusa. Tu administrativnih i arbitrarnih rješenja naprosto nema. I da se vratim sad na onaj detalj oko hitnog postupka. Zašto je bitno da mi upravo ove studentske izbore održimo u normalnoj atmosferi, da na neki način taj ciklus, taj “majncet“ koji funkcionira na sveučilištima preokrenemo. I zato mi se čini zaista razumnije bez obzira što je već prošli svi rokovi za održavanje studentskih izbora, bez obzira na sve da na neki način uvaže se primjedbe svih klubova jer tu smo svi osim kluba HDZ-a bili jedinstveni. Malo guglanja je pokazalo na Internetu da je kolega Arapović govoreći u ime kluba HDZ-a pročitao veći dio govora koji je ministar Primorac održao na jednom studentskom skupu. Dakle, to je negdje njegov stav je pokazalo bitno drugačije mišljenje nego što to ima ministar i ova garnitura i mislim da se to ni na koji način ne može ignorirati. Sami studenti koji su sudjelovali u radnoj skupini za pripremu ovog zakona ja sam s njima razgovarala i kontaktirala njihovo mišljenje je isto tako da je zakon ovakav išao u devetom mjesecu ili prošlo ljeto onda o.k. da sada to nema smisla. Nekoliko konkretnih primjedbi i razmišljanja na sam prijedlog zakona. Neću ponavljati prijedloge i primjedbe koje su već izrekli prvenstveno kolega Radoš, kolega Sabati. S dobrim dijelom tih primjedbi se slažemo, nekoliko novih. Studentski zbor po ovom prijedlogu zakona i dalje provodi projekte iako je on nominalno određen, a tako i treba biti kao predstavničko tijelo. Ako mi razdvajamo da je studentski zbor predstavničko tijelo studentske udruge da na neki način provode projekte i u zakonu ne možemo imati da studentski zbor provodi projekte. Jer šta je onda? Ista situacija kao i do sada. Studentski zbor sam sebi dodjeljuje novce i sam sebe kontrolira. Mislim da to treba jako dobro razdvojiti a to u zakonu ne piše ili ne piše dovoljno jasno. Drugo. Činjenica da u ovom zakonu nije predviđeno da krovna udruga studenata, odnosno Hrvatski studentski zbor kako li se zove nema pravnu osobnost je bez presedana u Europi. Nama studentski zborovi, sveučilišta imaju pravnu osobnost. No međutim, krovna hrvatska organizacija studenata predstavnička nema pravne osobnosti. Sad ako se vratimo na Bolognu, na implementaciju Bologne gdje su studenti bitan partner ne samo u svojim sveučilištima, nego i nacionalnim Vladama pa čak i na međunarodnoj razini potrebno je uvesti da Hrvatski studentski zbor na nacionalnoj razini ima pravnu osobnost kako bi mogao u skladu s ulogom koju treba imati komunicirati prema svim ovim unutar unutar hrvatskim, ali i međunarodnim tijelima. Primjerice, ESIB kao krovna udruga europskih studenata. Nju je naprosto vrlo teško ili nikako možemo participirati kad nemamo nacionalnu krovnu udrugu. A mislim to se relativno lako rješava. Treće. Dobro je utvrđeno da studentski predstavnik ne može biti netko tko redovito ne ispunjava svoje obaveze. Ja se slažem sa primjedbom kolege Sabatija da po Bologni zapravo nema sustava akademskih godina i to na neki način mi moramo stalno stalno ponavljati jedni drugima i izaći iz stog okvira u kojem smo barem mi svi ovdje studirali. No međutim, treba naći drugu formulaciju ali zadržati varijantu da se ne dopusti više nikada da neki studenti profesionalno žive i rade od toga da su studentski predstavnici, a da zapravo ne studiraju. To je dobro rješenje ali kažem ovu intervenciju oko akademskih godina na neki način možda treba preformulirati. I posljednje. Dobro je što uvodimo i formalno instituciju studentskog pravobranitelja iako su oni već ovakvim ili onakvim inicijativama postojali na nekim sveučilištima ili na nekim sastavnicama sveučilišta. No međutim, u zakonu mora biti garantirana i neovisnost ili bolje rečeno neometanost u radu studentskog pravobranitelja. Sada u prijedlogu zakona piše da sveučilište mora ili sastavnica sveučilišta osigurati materijalne, tehničke i financijske ne znam kakve sve uvjete za rad. Ja pitam tko će štititi tog studenta ili studenticu koji će biti studentski pravobtanitelj ili pravobraniteljica od na neki način vrlo često perfidnih i jako prisutnih. Uvjetno rečeno ne bih htjela da me se preoštro shvati, ali odmah za profesora. Ja sam osobno bila studentska predstavnica na svojoj godini, gdje sam dobivala od pojedinih profesora “Doći ćete vi meni kolegice na ispit!“ Mislim osim osiguranja materijalnih uvjeta moramo osigurati studentskom pravobranitelju i neovisnost od tog vrlo često suptilnog pritiska profesora jer studentski pravobranitelj ili pravobraniteljica i prvenstveno student ili studentica, a tek onda ima ovu funkciju. I na kraju mi bi se u ime kluba SDP-a pridružili i svima onima koji kažu da možda bolje uložiti tjedan dana vremena. Sretna okolnost je što Hrvatski sabor ne zasjeda ili barem nema aktivnu plenarnu sjednicu u iduća dva tjedna, da se možda pripremi da li drugo čitanje zakona ili na neki način sukladno svim ovim raspravama gdje smo svi bili jedinstveni se pripreme amandmani Vlade jer bojim se da ne propustimo ipak dobru prigodu da nešto napravimo. Ovaj zakon nije idealan. Daleko od toga da nosi sve one novine koje bi trebale biti. Daleko od toga gospodine ministre uz dužno poštovanje i vašoj ambicioznosti da nikad više nakon ovog zakona ništa neće biti isto. Bit će mnoge stvari iste. No međutim, je nešto bolji od postojećih rješenja i u tom smislu on je za podržati. Ali bilo bi dobro da ovu raspravu ne završimo na ovom zakonu, nego da na neki način pratimo njegovu primjedbu i onda zaista uvedemo i položaj studenata i funkciju studenata kakvi oni pod pod jedan zaslužuju, a pod dva kakve i moramo im dati priliku kao stariji, kao profesori, kao sveučilište koji oni trebaju imati prema samoj Bologni. Jer ponavljam, niti studiji barem u ovom nastavnom smislu i fakulteti ne postoje zbog nastavnika nego postoje zbog studenata. Zahvaljujem. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Franjo Arapović. **Arapović, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ispravio bih kolegicu kada je rekla da sam pročitao govor gospodina Primorca. Ja ovdje imam svoj govor u originalu ručno pisan, pa onda bolje je govoriti i čitati, nego govoriti iz glave kako ste vi govorili. Hvala Ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac. Izvolite. **Primorac, Dragan** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja ću nastojati biti vrlo jezgrovit i odgovoriti na pitanja koja su saborski zastupnici i neke komentare ja bih rekao sjajno postavili. Doduše da su neki bolje pročitali Prijedlog zakona ja ne bih morao odgovarati na neka pitanja. No ja mislim da je uloga moja da pojasnim o čemu se radi. Prvo, gospodin Radoš kroz svoju raspravu, ovo barem što ja nisam do sada vidio u Hrvatskom saboru govori o nepoštivanju zakona. On kaže da postojeći zakon je samo nominalan, bez obzira što članak 3. kaže da svi studenti na dodiplomskog studiju dakle svi ulaze u sastavnicu studenskog zbora. To nije pitanje nominalno, nego to je pitanje koje je zakonski riješeno. I upravo zbog toga mi govorimo kao što je kolegice Lugarić rekla da se zapravo radilo o obvezi. I to je više nego jasno rečeno u ovom zakonu. Vrlo jasno zakon piše. Oo što sad se predlaže je na, sukladno u demokracijama najrazvijenijih zemalja, a to je da je članstvo dobrovoljno. I ako studenti unutar Republike Hrvatske jednoglasno to ističu i o tome kažu i zapravo postignu koncenzus ono što je gotovo nemoguće ja ne vidim kako netko može bolje predstavljati studente nego oni sami. Ja to ne vidim. S druge strane treba odgovoriti na par vrlo ključnih i jasnih komentara. Pitanje troškova međunarodne suradnje i poslovanja Hrvatskog studenskog zbora je naime pitanje prestiža, slično kao što je pitanje prestiža gdje je sjedište Rektorskog zbora. I tu postoji jedna iznimna i konkurencija jer su osigurana dodatna proračunska sredstva i zapravo ti ljudi nisu prepušteni sami sebi. To je naše iskustvo sa rektorskim zborom i zbog toga se rotira svakih nekoliko godina sjedište Rektorskog zbora, ono je sada na rektoru Milkoviću i Dubrovniku. Dakle to je jedan stimulirajući faktor, a ne faktor koji treba nekoga destimulirati da bude sjedište Studenskog zbora. Ponavljam, ne sredstva koja postoje na tom fakultetu nego dodatna proračunska sredstva se osiguravaju za te ljude. pitanje, temeljno pitanje na čemu su studenti inzistirali. I to treba vrlo jasno reći. Ako netko ima protiv toga što studenti traže, a ja ću pojasniti, onda on to treba riješiti sa studentima. 160 tisuća studenata u Republici Hrvatskoj, oni kažu sljedeće, da 1/4 članova može sazvati sjednicu studenskog zbora. Zbog čega se to događa? i što je saborska zastupnica rekla što je do sada, čak dok je ona bila student ili nisu i ostali niste mogli doći na red da se sazove sjednica. Moglo je proći po godinu, dvije da niste mogli reći istinu. I to je ono od ključnih pitanja jer sad studenti zapravo kažu sljedeće. Ako 1/4 njih predloži predsjednik je dužan u 8 dana sazvati sjednicu. A ako on to ne napravi može se organizirati sjednica studenskog zbora gdje će se reći ta istina ili problem koji inače može tištiti i po godinu dana, dvije studente jer do sada nije bilo slučajeva, bilo je slučajeva da nisu bile sjednice po godinu dana. Pitanje što je to 1/3 izvora. I o tome treba vrlo jasno reći. I dozvolite mi, ne prejudicirajući ništa i cijeneći apsolutno rad svih Vlada, niti jedna nije imala hrabrosti ići sa ovim zakonom na ovaj način. Nije jednostavno postići koncezus kod studenata. Netko tko može reći događa se kao politički rizik u izbornoj godini. Ja to smatram se događa kao logični rizik. I ako nešto logično nije u ovom zakonu to će studenti sami reći. A ovo što govorimo je odluka i mišljenje studenata u Republici Hrvatskoj. Dakle 1/3 izvrsnih može doći i sa jednog fakulteta, može doći sa više sastavnica ako se radi o onima koji su najbolji, o onome koji studenti stavljaju na izborne liste. To nikada nije bilo na taj način možda pojedinačno da, ali sustavno organizirano u Republici Hrvatskoj. doprinos ja bih rekao radu studenskih organizacija, jer prema riječima studenata ova 1/3 možda najbolje nikada ne bi mogla reći što oni smatraju ajmo reći o studentima znanstvenicima koji objavljivaju radove, ajmo reći o studentima vrhunskim športašima. Idemo govoriti o studentima koji imaju prosjek koji je iznad prosjeka ostalih. I to je jedan veliki civilizacijski iskorak. Ja moram se osvrnuti na Bolonju. Ja cijenim zaista sve rasprave koje su bile stimulirajuće glede Bolonje. Ali se moram osvrnuti na komentar gospodina Radoša. Dozvolite mi vrlo precizno i jasno reći. Bolonjski proces daje jedan potpuno, novu prepoznatljivost hrvatskih sveučilišta. Da li je idealna Bolonja? Pa naravno da nije idealna. Naravno da ima pogrešaka. Ali čujte par brojeva. Tisuću i 500 nastavnika, suradnika zaposlenih u zadnje tri godine. i 30 znanstvenih novaka na visoka učilišta. Povećanje proračuna od 48%. Ja kad dođem sa kolegama ministrima Europske unije pa me pitaju je li to 4,8 ili 48%. Ako pogledamo broj studenata unutar Hrvatske i Europske unije danas je broj studenata 3,3% u odnosu na cijelu populaciji, u Americi je oko 5,8% na cijelu populaciju. Dakle Hrvatska da dobije dva puta veći broj studenata imali bi itekako što raditi, a ne da budemo u strahu koliko će Hrvatska dobiti studenata. Pa čemu onda investicija od 2,5 milijuna, milijardi kuna u sva hrvatska sveučilišta? Pa čemu onda i ovih dana, već vidite da su krenuli radovi i u Borongaju. Čemu onda cijeli nacrt Senata Zagrebačkog sveučilišta koji govori o razmještanju Hrvatskih studija i ostalih fakulteta na Borongaj? Čemu druga faza zagrebačkog kredita? Čemu druga faza osječkog kredita? Čemu druga faza splitskog kredita? Dakle dodatne 2 milijarde. Ako govorimo o potrebi za smanjenje broja studenata. I dozvolite mi na kraju reći. Pitanje upisnih kvota u trenutku postojećem dok se Bolonja rješava u nekoliko godina je pitanje mudrosti čelnika visokih institucija koji određuju upisne kvote, a ne ministar. To je pitanje mudrosti. Apsolutno. I zato država radi, zato država radi ove pomake sada prema tehničkim i ostalima strukama, vi ste u pravu, onima koje su potrebne za razvoj hrvatskog društva, apsolutno se slažem sa vama. Članak 15. piše vrlo jasno, a ne članak 16. kao što je kolega Radoš rekao, da kandidati ne mogu biti članovi Izbornog povjerenstva. Ne možete biti jasnije. Ali se treba vratiti na članak 15. to ne piše u članku 16. Dalje, ja bih isto tako rekao glede rokova. I naravno da su vrlo opravdani komentari da li drugo čitanje u ovom zasjedanju. Ja svakako ne želim pokazati da ministarstvo ili netko želi nešto lomiti preko koljenja. Ali nakon mog dodatnog obrazloženja vi zaključite da li je ono potrebno. Jedno od ključnih komentara koji se nameće to je pitanje normativnih akata i regulacije određenih stvari unutar zakona. I meni je kao sveučilišnom nastavniku dok nisam postao ministar zaista bilo mnoge stvari nelogične, ali one su već određene ranijim zakonima, i to je jedan od ključnih problema. Dozvolite mi reći glede postotka studenata. Normativno je već riješeno u određenom zakonu, postojećem Zakonu članak 58. gdje u Senatu postoji 10% preddiplomskih i diplomskih studenata i %% poslijediplomskih, znači 15%. Isto tako u fakultetskim vijećima i stručnim vijećima je 15% studenata. Dakle to je riješeno kroz druge zakone vrlo jasno. Ako se postavi pitanje akademskih sloboda i nadzora, studenske udruge dapače imaju i težu situaciju jer je vrlo jasno zakonom rečeno ako je većina studenata unutar te studenske udruge ona podliježe pod naš nadzor ali isto pod nadzor sukladno Zakonu o udrugama. Dakle ima dva zakona, a ne da bježe izvan jednog zakona. I to je vrlo jasno, ali se radi naime o zakonu koji sada postoji. Pitanje nadzora definitivno nije pitanje upravnog postupka. I to je jasno svima. I ja mislim da upravni postupak kao takav možemo eliminirati. Osim toga ja želim reći vrlo jasno da je ovim zakonom riješeno da osim nadzora koji se prepušta visokim učilištima i dalje stoji točka zakona koja kaže da nadzor nad svim institucijama, veleučilištima, visokim učilištima i dalje radi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Ali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sukladno nadzorom cijeloga visokog učilišta, a ne direktno studentskog zbora. To je bilo protivno svim demokratskim pravilima koja postoje na svijetu. Zato visoko učilište ima ključnu ulogu, a nad visokim učilištima ako je potrebno napraviti će nadzor i ministarstva. Pitanje pravobranitelja. To ste jako dobro primijetili jer ste zapravo i radili kao jedan od prvih pravobranitelja studentskih. On može pokrenuti i upravni nadzor ako je nužno. On može pokrenuti sve ono što zapravo može pokrenuti i dekan i može tražiti odgovornost dekana i čelnika visoke školske institucije. Dapače ministarstvo na taj način je dužno intervenirati i zbog toga studentski pravobranitelj ima zaštitu, jer on ipak ne može biti meta koja ne može raditi i koja može biti kao što mi kažemo u Dalmaciji, glede šminke. Ja bih isto tako želio reći da odluka o raspolaganju financijskih sredstava ipak donosi visoko učilište na kraju i to je vrlo jasno rečeno u zakonu, a ne studenti, točka zakona to kaže eksplicitno. Isto tako mislim da je vrlo važno istaknuti jednu po meni iznimno važnu činjenicu, a ona je sadržana u članku 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanosti koji kaže da pored ima još jedna koju bih molio da o njoj vodimo računa, ona je nekako sa strane, ali nije zanemariva. To je akademska samouprava na visokim učilištima. Čega se ona tiče? Ona se tiče svih visokih škola i veleučilišta koji nemaju autonomiju. To je iznimno važna postavka. Što ona kaže? Da akademska samouprava na visokim učilištima obuhvaća utvrđivanje pravila studiranja i upisa studenata, izbor čelnika i nastavnika i upravljanje resursima s kojima polažu visoka učilišta. Dakle mi ne možemo dalje normativno ići, iako sam apsolutno za to da proanaliziramo ovaj zakon, pitanje drugog čitanja u ovom zasjedanju je vezano samo za normativne, mi neznamo, pomozite nam što treba napraviti jer postoje vrlo jasna pravila. I dozvolite mi samo vama kratak odgovor. U Ministarstvu vanjskih poslova nam je rečeno da prema pravilima Europske unije moment kada Vlada usvoji neki prijedlog, smatra se da je ostvaren cilj i zbog toga je on sadržan na taj način i nigdje nije rečeno da je on izglasan u Hrvatskom saboru. to su jedna od pravila koja su nama rečena da se pokaže da država ide u tom smjeru. Evo to je vrlo kratak odgovor. Hvala vam lijepo na pažnji. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Pa ispravljam dva netočna navoda gospodina ministra. Prvo vezano za nadzor. Pa nadzor će uvijek biti upravni akt ako se nadzire zakonitost. Kako možete nešto naložiti da se napravi ako to nije upravni akt, ako nalažete i utvrdite da je povrijeđen zakon, zakonitost, povrijeđeni propisi onda je to upravni akt, ali to morate ovdje kazati što je, koja pravna situacija. Ne možete imati da će se regulirati pitanje nadzora općim aktima i onda dati takvo obrazloženje gospodine ministre, to vam ne drži pravnu vodu. Vezano za ovaj dio odnos Zakona o udrugama prema ovome zakonu za studentske udruge. Morate razlikovati da postoji lex prior, lex poster, lex specialis. Onda vi možete točno kazati na što se odnosi ovaj dio. Znači prema, … … /Upadica se ne čuje./ … Pa to ne znaš, očito da ne znaš da. Gospodine predsjedniče, ma ovo govorim dobronamjerno nemojte … Molim gospodine predsjedniče, kolege ne razumiju se u pravo, a vi razumijete taj dio. Znači ako hoćete kazati i utvrditi pravila igre, onda ćete reći da se na studentske zborove u odnosu na ovaj zakon može to i to raditi, a za druge odnose se primjenjuje Zakon o udrugama i onda ćete to dodatno pojasnit, to su te poboljšice. Mi smo davali poboljšice, a ne kritiku radi kritike. Hvala. Hvala. Sada idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Izvolite. **Letica, Slaven (Nezavisni)** sinoć sam bio među Dominikankama i Dominikancima pa mi je Frano Prcela ukazao na jednu Isusovu izreku koju nisam, koja mi je promakla, već sam u godinama. To je iz Evanđelja po Mateju, a izreka kaže sljedeće i trebala bi biti napisana na ulazu u ovu sabornicu: "Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu, odgovarati na sudnjem danu". Vrlo jedna mudra izreka, jer se broj nekorisnih riječi u hrvatskoj javnosti pa i u ovoj sabornici iz dana u dan penje prema neslućenim visinama. Što se tiče predlagača, kako vidite ekipa koja je došla braniti ovaj zakon iskazuje poštovanje prema ovom Visokom domu. Državni tajnik, ministar i iscrpljeni članovi ministarstva. U tom ministarstvu se radi kord od 7 u jutro do 10 u veče i nije slučajno što je ministar moj bivši student, što uvijek s ponosom ističem u anketiranju "Slobodne Dalmacije" dobio 3,51 i najbolje prošao. Taj najbolji prolaz da se rad u Hrvatskoj Vladi isplati i u tom smislu ću ja govoriti iz tradicije i ako nećete vjerovati i predsjednik našeg Visokog doma i ja smo nekad bili studenti. To je činjenica koja se ne da osporiti. Prema tome ja ću govoriti iz bogate tradicije studentskoga vođe 70-tih godina, a htio bih ovdje kazati jednu tužnu činjenicu da u ovom Visokom domu ima koliko smo sada nabrojili, oko 15-tak sveučilišnih profesora. Uglavnom su redoviti, od kojih smo došli samo mi trojica, profesor Sabati, profesor Kramarić i moja malenkost, tako da taj, da taj, Marko dragi oprosti molim te do neba. Prema tome Šemso se pojavio i otišao. Znači jedan od oblika poštovanja prema našim studentima je trebala biti nazočnost na ovoj vrlo važnoj raspravi o tom vrlo važnom zakonu. Što se samog zakona tiče ja ću kazati što bi volio da je u njemu, a neka državni tajnik i ministar odluče da li će to amandmanski popraviti. Prije svega bilo bi mi drago da se u preambuli zakona iskaže povijesno neosporiva korisna prošlost studentskog organiziranja u Hrvatskoj. I prije 1914. godine i 914. godine i 918. godine i 940. godine i 952. godine kada su se studenti pobunili zbog užasne hrane u studentskom centru i 68. godine i 71. godine i 90. godine, studenti su sa svojim organiziranjem, sa svojim buntovništvom, sa svojim podrškama i svojom demokracijom pridonosili razvoju hrvatskoga društva. Tako da mislim da je ovaj zakon jedan važni bitni korak naprijed u jednoj bogatoj hrvatskoj sveučilišnoj tradiciji organiziranja. Ako bi se to učinilo, ja bih bio slobodan da pripomognem da to zvuči tako da se cijeni recimo pokret sveučilištaraca 71. godine iz Hrvatskoga proljeća, ali i raniji studentski pokreti gdje su studenti 918. godine nastradali jer su se pobunili protiv praktički mimo odluke ovoga Visokoga doma priključenju Hrvatske bivšoj, pa bivšoj tamnici hrvatskoga naroda Kraljevini, najprije Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kasnije Kraljevini Jugoslaviji. Ovaj Zakon ima puno dobrih elemenata i ja ću izdvojiti koji su dobri elementi i kom pravcu bi ih eventualno treba nadopuniti. Prvi dobar element je dobrovoljnost. Dobrovoljno organiziranje inače bi trebalo uzeti kao polazište budućih zakonskih promjena. Vi danas imate obvezna članstva koja sputavaju ruke recimo hrvatskim poduzetnicima, kao što ste vi gospodine ministre i državni tajniče predložili da studenti imaju pravo na slobodu i dobrovoljnost udruživanja trebalo bi u ovom Visokom domu ukinuti obavezno članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj …/Govornik se ne razumije./… organizaciji koja čini, ima obavezno članstvo, ona dobiva svoje članarine i prema tome ne mora ništa raditi. Ako vi nemate obavezno članstvo morate se potruditi. Prema tome odredba da bude dobrovoljno članstvo je veliko postignuće ovog Zakona. Što se tiče samoga naslova, naziva zakona ja bih puno bio sretniji da se zove Zakon o studentskim udrugama, da studentske udruge budu generički pojam. Šta se tiče samom pojma zbora iako sam jučer u raspravi sa državnim tajnikom iskazao stanoviti stupanj razumijevanja prema tradiciji mislim da pojam zbor ukazuje na izvanredne prilike, znači na neku stegovnost, disciplinu. Prema tome, trebalo bi jer se u suštini radi o parlamentarnoj demokraciji to nazivati Zakon o studentskom saboru i drugim vidovima organiziranja ili naprosto o Zakonu o studentskim udrugama gdje bi udruga bila generički pojam i onda bi se različiti tipovi organiziranja i slobode organiziranja na sveučilištu. To izgleda terminološki nevažno, međutim ja vas uvjeravam da se stvara jedna korisna tradicija koja oživljuje tradiciju saborovanja u Hrvata, jer inače institucije ovoga tipa kao što je ova ovdje se obično zovu vani, izvode se nazivi tih institucija iz dara govora pa se govori o parlamentima, ali Hrvatima se bilo teško sabrati na jednom mjestu pa smo oživjeli Sabor kao instituciju, pa smo imali kulturne, crkvene sabore, studentske sabore pa i ovaj ovdje Sabor i u tom smislu čak i ruski pojam dume ukazuje na mišljenje i na govorenje kao ishodište, a mi nevoljni i nismo mogli se slobodno ni sabirati na jednom mjestu, pa i sabrati se u razmišljanju. U tom smislu bih volio kad bi se to dogodilo. Vrlo je dobra ideja da se napravi negativna odredba o tome tko može biti u vodstvu studenata. Doista postoje studenti profesionalci. studenti profesionalci. U doba komunizma su bili, bila je uobičajena izjava "mi mladi", pa mi mladi je bilo do '45. godine. Prema tome, dobro je da uvodite da jedino redoviti i uspješni studenti moraju biti ili mogu biti u vodstvu. Dakako da će se netko javiti i kazati da je to ograničavanje slobode ili prava ustavnoga na izbor, da čovjek bude izabran ako nije izgubio studentski status. Međutim, ja bih vas u tome podržao. Ima vrlo loših studenata koji rade neku vrstu diktature, mediokriteta na sveučilištima. Naravno da ni najbolji studenti ako se ne bave sportom, ako nemaju uredan društveni život, ako neće pomoći starici prijeći preko ceste neće biti dobre studentske vođe. Ja bih volio da se i taj kriterij uvede. I konačno mi imamo jedno bogatstvo, raskoš života, talentiranog života. Neki dan sam bio na veličanstvenom koncertu povodu 50-te obljetnice rođendana Europske unije, bili ste i vi tamo i evo kćerka od naše kolegice Caparin pripada ona je pijanistica, jedna briljantna pijanistica, ali neki dan sam bio u debatnom klubu hrvatskih mladih talenata. Na finalnom natjecanju na engleskom jeziku gdje je sudjelovala i kćerka naše uvažene kolegice Vesne Pusić koja pokazuje da buduće generacije će biti bolje od nas i tamo je bilo 8 8 ljudi koji su pokazali da zaslužuju da ih pozovemo u ovaj Visoki dom, da jedno od sljedećih natjecanja u govorništvu održe u nazočnosti nas ovdje sviju gospodine dopredsjedniče Hrvatskoga sabora da vidite kako ti mladi ljudi briljantno i suštinski raspravljaju, nesvjesno se držeći izreke koja kaže "ja vam kaže da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na sudnjem danu". Oni ne govore nekorisne riječi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Po osmijesima zastupnika vidim da je ovo bila jedna poticajna rasprava. Jedino se možda malo ne bih složio da mladi samo budu do 45 godina, ja bih to malo i produžio. Hvala Imamo dvije replike. Prva je gospodin Zlatko Kramarić. Izvolite. Ako dopustite gospodine potpredsjedniče, ovo je u nizu briljantnih rasprava kolege Slavena Letice. Ovo nije iznimka, ovo je kod njega pravilo i doista iznenadio me koliko je briljantan filolog. Znao sam da je dobar sociolog, dobar ekonomist, ali evo vidim pokazao je da je i sjajan filolog. neki način provociralo da se javim to je upravo onu ideju koju sam ja pokušao ovdje zavrtjeti da doista ovaj Zakon mora upravo to da promovira da se otvori, stvori zapravo ambijent na našim sveučilištima za kulturu političkog dijaloga, da doista nema potrebe da paralelno funkcionira jedna takva važna institucija kao što je hrvatsko sveučilište i da se tamo zapravo apsolutno ništa ne događa. Mudri i pametni ljudi kao što je Slaven Letica od mene bi rekli gdje počinje sloboda. Tamo gdje prestaje strah, a mi doista moramo omogućiti mladim ljudima da slobodno artikuliraju, pa čak i one stavove s kojima se mi i ne slažemo. Bojim se da su dosadašnji zakoni upravo išli za time da da eutaniziraju, da zapravo reduciraju tu mogućnost, odnosno da upravo tu povećavaju količinu straha i da zapravo onda nije ni čudo što su ta sveučilišta gotovo na neki način vegetirala i nisu ni na koji dramatičan način, a kao što je kolega Letica uspio pokazati, ja sam se zadržao samo 60-tih i 70-tih godina, a doista upravo ta, hrvatski potencijal, revolucionarni potencijal je bio prisutan cijelo 20. stoljeće i uvelike je pripomoglo artikuliranju jedne izvorne hrvatske, demokratske, autentične političke misli koju mi ovoga momenta zapravo ni na koji način ne baštinimo. Zato bih kažem, evo moja replika ide u tome da doista u tom, taj zakon ga gdje god možete pojačati je upravo taj njegov mogućnost da djeluje poticajno na stvaranje tog kritičkog dijaloga i vježbanje demokracije, jer gdje će početi ako ne tamo. Hvala. Zahvaljujem se. Pretjerao je u komplimentima pa se od tog dijela njegove replike ograđujem, ministarstvo naše je izgradilo i vrlo dobre mrežne odnose sa sveučilištarcima diljem svijeta. Mi u Hrvatskoj imamo izvrsnost gotovo na svakom fakultetu. Za te najbolje bi bilo loše da se bave politikom. Znači, imaju pametnijega posla. Ali oni osrednjaci ili kako se to engleski kaže mediokriteti, bolje da se bave politikom i oni će biti malo bolji od nas. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Čak bi se ova izjava mogla promatrati kao samokritika.

Htio bi replicirati uvaženom kolegi profesoru Letici, koji je imao jedan ajmo reći, jako poticajan govor. Ali bi se osvrnuo na tri stvari koje je izrekao. Prvo je ocijenio rad ministarstva. Oslonili ste se na ocjenu "Slobodne Dalmacije". Pa ste onda govorili o suvišno izgovorenoj riječi, I govorili ste, po meni, jako bitnu stvar, o profesionalnim studentima. Ili bi mogli reći sada o profesionalnim predsjednicima studentskih udruga nekih, gdje smo i sinoć imali priliku na jednoj lokalnoj televiziji gledati jednoga studenta koji je, ne bi želio griješiti dušu, korizma je, ali tako loše i tako ružno pričao općenito o studentskim zborovima, o rektorima, vrijeđajući ministra, ministarstvo, Vladu i na kraju sviju nas zastupnika u Hrvatskom saboru, a mi smo birani od hrvatskog naroda da služimo narodu i tim istim studentima pomažemo. E to su profesionalni predsjednici razno-raznih udruga ili što sam ja sinoć razumije./… sa svojom suprugom rekao, to su kamikaze jedne političke opcije u Hrvatskoj. Hvala lijepo. …/Upadica: Nažalost, uvaženi kolega Arapoviću, nisam gledao ali znam mentalitet tih jurišnika. Doista su to često loši studenti, iako imate loših studenata koji su enciklopedijski vrijedni. Jedan moj kolega, i on se zvao, on je praktički počeo studirati sve smjerove na Filozofskom fakultetu, ništa nije završio. Ali je krasan čovjek i ima uspješan život. Prema tome, nije, vrijednost vaše primjedbe je u sljedećem, da tek zadnjih dana mi dolazimo do teze o kojoj sam ja ovdje govorio, da mi moramo demistificirati civilno društvo. Vi vidite da se u Vijeću Hrvatske televizije fizički obračunavaju predstavnici civilnoga društva. Vi imate sada situaciju da recimo imate eklatantne sukobe interesa, mislim da ovaj tim Gazivoda. On je državni činovnik, a u našem je saborskom Odboru za civilni nadzor obavještajne zajednice. Imate savjetnika u Uredu Predsjednika Republike, mog kolegu fakultetskog koji je u HO-u. Imate člana HO-a koji je sada zastupnik pivovare u borbi protiv tamo čovjeka koji je stradao kao žrtva od trovanja te pivovare. Na te okolnosti mi je jučer ukazao kolega Ivan Zvonimir Čičak, jedan studentski lider iz '71. godine i eto, imam obavezu da kažem da ste vi u pravu. Hvala lijepo. Idemo dalje. Na redu je gospođa zastupnica Marija Bajt. Izvolite! **Bajt, Marija (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, gospođe i gospodo! Studenti su zasigurno intelektualni i kreativni oslonac za budućnost hrvatskog naroda i hrvatske države. Stoga Prijedlog zakona o studentskom zboru koji poboljšava mogućnosti i olakšava njihovo organiziranje ću podržati. Uloga studentskog zbora je zastupanje i predstavljanje studenata u tijelima uprave Sveučilišta, Sveučilišnim ustanovama, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i svim državnim tijelima u kojima se raspravlja sa studentima i o pitanjima važnim za studente. Studentski zbor je nepolitična i nestranačka organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan. Prema postojećem zakonu koji je snazi već deset godina a prema kom su studenti samim činom upisa na Visoko učilište postajali članovi studentskog zbora, svrha novog prijedloga zakona jest dobrovoljno članstvo u studentskom zboru kako se ne bi opterećivalo njihovo pravo na slobodno udruživanje građana. Studentski zbor formira se kao predstavničko tijelo studenata na razini sastavnica Sveučilištu, Veleučilištu i Visokoj školi ali bez pravne osobnosti. Propisani su uvjeti za članove studentskog zbora a osigurava se i dostupnost svim studentima uključujući i poslije diplomske studije za kandidiranje i za izbore njihovih članova. Uvodi se i Hrvatski studentski zbor koji na razini Republike Hrvatske kao koordinativno tijelo usklađuje rad svih studentskih zborova, te skrbi o uvjetima i mogućnostima u kojima djeluju. Studentske organizacije i udruge stječu svoj status upisom u evidenciju studentskih organizacija pri Visokom učilištu. U okviru studentskih interesa na području Visokog obrazovanja znanosti, kulture, športa, ekologije i slično, okupljaju se u studentskim udrugama. Uzimajući u obzir autonomiju Sveučilišta i akademsku samoupravu Visokih učilišta, većina pitanja rada studentskog zbora uredit će se općim aktima. Prijedlogom zakona olakšava se mogućnost studentskim organizacijama i povećava kvaliteta njihovog predstavljanja, a pruža se i potpora integraciji visokih učilišta. Visoko učilište obavljalo bi nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u državnom proračunu za 2007. godinu osiguralo je potrebna sredstva u iznosu od 8 milijuna i 100 tisuća kuna za redovitu djelatnost Veleučilišta, Visokih škola i Sveučilišta. A financiranje studentskih organizacija provodi se iz proračuna Visokih učilišta. Stoga je potrebno samo namjenski trošiti proračunska sredstva. Prijedlogom zakona uspostavlja se institucija studentskog pravobranitelja koji bi brinuo o pravima studenata. I kao što smo već čuli, u izradi Prijedloga zakona o studentskom zboru sudjelovali su studenti, predstavnici studentskih zborova i predstavnici Visokih učilišta, a dobio je i potporu rektorskog zbora, što je dodatna preporuka prijedlogu zakona. Stoga ću podržati njegovo donošenje jer svako ulaganje u studente, zapravo je stvaranje sigurnosti i ulaganje u neovisnost hrvatske države. Hvala. Hvala. Ima jedna replika, gospodin Miroslav Korenika. Izvolite! **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa. Gospođa Bajt je rekla kako mislim da nitko od nas ne spori da treba uvesti instituciju studentskog pravobranitelja. Međutim, ako pogledamo što taj pravobranitelj sve radi, onda je ono što on radi, koja su njegova prava, dužnosti i mogućnosti rada u okviru Sveučilišta uistinu mala. Članak 17. koji govori o studentskom pravobranitelju, govori uglavnom i najvećim dijelom o nekakvim stegovnim mjerama i postupcima prema studentima. Okrugli stol koji je održan u Varaždinu, održan je Forum mladih SDP-a, gdje su bili predstavnici i studentskih zborova iz Varaždina gdje su dvije visoke institucije na kojima postoji i djeluje studentski zbor. Nezadovoljni su nadležnostima koje ima studentski pravobranitelj. Znači, trebalo bi ipak proširiti prava i mogućnosti samim time i utjecaj studentskoga pravobranitelja jer ovdje ako govorimo da studentski pravobranitelj prima pritužbe i da može on s nekim raspravljati, koja je mogućnost primjerice da studentski pravobranitelj bude prisutan na nekom ispitu da na pravi način iz ovog teksta zakona to se uistinu ne vidi. Možda će se podzakonskim propisima to riješiti ali najčešće se studenti na neki način su ogorčeni kriterijima na ispitima da ispiti nisu javni i sve ostalo na koji način će pravobranitelj ili netko drugi biti prisutan na ispitima i uistinu ustanoviti da tu nešto štima. Prema tome, ja osobno smatram da bi trebalo proširiti nadležnosti studentskog pravobranitelja, ne ostavljati da to bude u nekakvim općim aktima sveučilišta ili bilo čega drugoga nego ako imamo povjerenje u njega proširimo mu ovlasti.

oko donošenja ovog zakona i da je on potreban i da tu imamo suglasje. I to je ono što je ustvari bitno i da znamo da su studenti ti koji su budućnost, jedna sigurna budućnost hrvatskog naroda u intelektualnom smislu. A što se tiče studentskog pravobranitelja on zaista

pravobranitelja koje Hrvatska ima i vjerojatno pametniji od mene i sposobniji od mene u tom dijelu su odredili da to bude tako i mogu prihvatiti ta područja. Ja osobno bih voljela da imamo pučkog pravobranitelja a u njegovim resorima da je sve ovo što podilazi pod to. To mislim da bi bilo racionalnije ali u ovom dijelu zaista kada smo okrenuli se stvaranju svih institucija koje pokrivaju pravobranitelji od ravnopravnosti spolova, dječjega smatram da u tom dijelu pa i za invalide, smatram da i studenti trebaju imati svog pravobranitelja i da će on naći svoj djelokrug rada i da će pomoći u tom dijelu studentima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ako je hrvatsko sveučilište mjesto gdje se stiču znanja i vještine onda je naravno to mjesto gdje se na neki način stvaraju generatori hrvatske budućnosti od društvenih, gospodarskih i inih aspekata. Naravno, kad kažemo da se tu onda stvara i hrvatska budućnost mislimo na onu dobru stranu budućnosti jer povijest obiluje i onim činjenicama koje govore i koje sa pravom upućuju da način uređivanja tog aspekta društvenog života kao što je studentski život, uređenje odnosa na sveučilištima je gotovo presudan za svaku zemlju. On je generator da tako kažem mogućeg dobra i mogućeg onog što je malo manje dobro. kolege su se često vraćale i prizivale povijest kao svjedoka onih činjenica koje su izgovarali. Ja ću samo kazati da još u knjizi gospodina Aralice "Okvir za mržnju" se upravo sustav znanja i obrazovanja dovodi u svezu sa društvenim neprilikama koje su u to vrijeme o kojima se govori bile presudne za stvaranje i ne tako uske slike o tim vremenima. Prema tome, Prijedlog zakona o studentskom zboru uistinu sa pravom izaziva veliki interes svih koji o njemu žele raspravljati ili koji se žele uključiti u ovu raspravu. da je osnovni smisao ovog namijenjen onima koji najviše od njega očekuju. Zbog toga bi i rasprava trebala biti po meni prije svega usmjerena i fokusirana na one probleme s kojima su se oni studenti, svi oni i svi mi koji smo nekada bili u tim klupama suočavali sa njima, razlozima zbog kojih su ti problemi nastajali i razlozima nemogućnosti zbog kojih se neki od problema ni do dan danas nisu otklonili. Izazovi su naprosto ostali isti. Društvo naravno ima cilj da poveća postotak onih koji znanje, umijeće i vještine dobivaju i nakon toga vraćaju društvu primjenom u svakodnevnom životu. Naravno da ovaj zakon pokušava ispraviti one normativne nedostatke koje je prethodni zakon imao u onoj svojoj formi da naprosto je bez ikakve selekcije bio a priori imperativan za sve studente i svi su po naravi zakona bili članovi. Naravno da ovo rješenje koje ostavlja prostora oblicima djelovanja i uključivanja studenata je daleko bolje. Pa možda ne bolje zato što ja mislim da je bolje nego vjerojatno tako smatraju studenti i ta prava kao i ostala prava ili ostale načine na koje oni smatraju da treba osmisliti taj dio života njihovoga koji se može biti četiri godine, pet, šest godina u ovisnosti o njihovim referencijama i onim onim oblicima studijima za koje su se opredijelili. Mislim da ta prava u potpunosti treba poštivati. Ono što bih ja ovako u jednom praktičnom načinu iskazivanja pogleda na ovaj zakon kazao, da one nedoumice koje se često mogu okarakterizirati kao materijalni položaj studenata počesto čine najvažniji segment kvalitete odnosa i u konačnici oko njih se generira najveći broj problema. Naime, materijalni položaj niti svih studenata niti obitelji studenata nije isti. Iz toga proizlaze različite diferencijacije koje se naravno negativno odnose na studente. Zbog toga je elitizam i privilegiranost koja se može na neki način naći u pojedinim segmentima potrebno čim manje isticati da ne kažem ne dozvoljavati iako u elitizmu može postojati kad je u pitanju znanje i vještine i nešto pozitivnog. Međutim, u privilegiranosti zasigurno nema pozitivnog. kad je u pitanju rad i upravljanje studentskim domovima kao o jednoj materijalnoj podlozi naših studenata mislim da bi tu trebalo uistinu ojačati se sistem pravičnosti, ujednačenosti, sistem neprivilegiranosti i sistem socijalne osjetljivosti koja je počesto posebno za studente koji dolaze iz tzv. provincija. A naravno Zagreb kao sjedište ili Split ili bilo koji drugi grad kao sjedište određenih pozicija se uvijek na neki način drukčije odnosi prema tim i takvim koji počesto imaju i socijalne razloge zašto se nalaze u takvoj poziciji. Prema tome ujednačavanje standarda i kriterija koji bi trebali biti apsolutno zastupljeni ne samo kroz studentskog pravobranitelja nego kroz djelovanje ukupnog studentskog zbora iz svih segmenata tog zbora trebali bi dati snažniji pečat interesima studenata posebno onih socijalno prepoznatljivih struktura. Onih struktura koje naprosto im je to jedini način da mogu studirati. Jer pravičnost polazi upravo iz te norme da li će ono dijete koje ima potencijala, koje ima volje, koje naprosto teži da stekne znanje, da li će mu ovo društvo omogućiti da dobije i stekne to znanje ili će ga nažalost već u samom početku pokositi i od njega umjesto onoga koji će doprinijeti razvoju društva stvoriti čovjeka koji će ili postati problem ili će sagledavati društvo u onom negativnom smislu iz koga se neće rađati ona ciljana misao da svatko u okviru svojih mogućnosti mora doprinijeti stvaranju viših vrijednosti. Ja mislim da bi upravo zbog toga a i ono što su kolege isticale trebalo ojačati položaj pravobranitelja da li se taj, to jačanje položaja studentskog pravobranitelja s obzirom na njegovu dvojaku dvojaku ulogu da tako kažem kao i u dvojaku ulogu koju će imati predsjednik Studentskog zbora u odnosu na svoje profesore i način na koji će oni međusobno suobraćati. odnos u onom kulturološkom smislu do kraja iskristalizirati kao odnos dvaju partnera koji brane zajednički cilj ili će taj odnos biti onako kako se kazalo ako budeš preglasan onda ćeš to osjetiti prilikom vrednovanja svoga znanja. Prema tome taj jedan karakter se mora, naravno njega je normativno teško iskontrolirati ili ga postaviti, ali on mora primarno naći svoje mjesto da se zaštiti dignitet i studentskog pravobranitelja i predsjednika Studentskog zbora i svih onih koji sudjeluju u stvaranju i ostvarenju vlastitog prava studenata. Naravno da to vlastito pravo studenta će počesto ugrožavati one druge institucije. Ali upravo jedna kultura promišljanja i dijalog kulture ne može se zamijeniti suhim izrazima koji trebaju naći normativno mjesto u zakonu. Prema tome javna, javni glas i ove rasprave ovdje pa i ozbiljnost na koji se treba prilaziti ovim temama trebaju biti dodatni putokaz da se odnos između studenta i profesora uz sve prirodne razlike koje postoje mora ostvariti kao odnos odnos dijaloga. I mislim da bi trebalo razmotriti pitanje nadzora, pitanje upisne kvote. Naravno da upisna kvota, a rekli smo da je ono pitanje mudrosti, odluke i tako dalje. Međutim ta mudrost se nije počesto na svim sveučilištima jednako kvalitetno pokazala u smislu mudrosti. Ja znam da je teško zadirati u upisne kvote i normirati njih. Ali o tome bi trebalo voditi računa. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Za riječ se javlja i gospodin ministar Dragan Primorac. Izvolite. **Primorac, gospodine potpredsjedniče. Ja bih samo još ukratko jednu stvar pojasnio koju mislim da je važna. Dakle iz svega o čemu smo razgovarali iz članka Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, iz članka 4. gdje je uz autonomiji vrlo jasno govoreno o akademskoj samoupravi, gdje su definirani do detalja odgovornost visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i zbog čega je razlog da mi ne možemo ulaziti u daljnje normiranje, dozvolite mi samo par riječi o studentskom pravobranitelju jer smo se s time posebno bavili i bilo je riječ, i kolegica Lugarić je vrlo lijepo o tome rekla jer je sama u jednoj fazi života bila studentski pravobranitelj. Pojam studentskog pravobranitelja koji smo mi uzeli je vezan uz onu tradiciju koja postoji na sveučilištima koje već imaju zadnjih 15 ili 20 godina. Ono što oni zovu «student ambusment». Kad smo ulazili sa studentima u raspravu a vidjeli ste da je trajala gotovo godinu i pol dana onda su i oni inzistirali na upravo ovim člancima zakona. Naravno njima je bilo jasno da zadnja je iznimno važna jer ona definira specifičnost svakog sveučilišta koja kaže da pored toga što prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima, nadležnim tijelima Visokog učilišta, da savjetuje studente o ostvarivanju njihovih prava. Da može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata u zaštiti njihovih prava. To je ova odgovornost studenata. Obavlja i druge posle utvrđene općim aktom Visokog učilišta jer upravo ta raznolikost na visokim učilištima je nešto zbog čega je i akademska zajednica dala punu potporu ovome zakonu. Danas pitanje ispita i sami znate kao nastavnik da su oni apsolutno javni. To je praksa koju danas, vi danas imate niz, barem ja znam na medicini da se na ispite koji su javni i otvoreni za javnost može dolaziti ali svi mogu biti u nekom grču možda ne žele doći. Ali ono što je iznimno važno reći je studentski pravobranitelj apsolutno kao takav može sudjelovati na bilo kojem spornom ispitu i što je Ministarstvo moglo napraviti glede toga? u izradi ovoga zakona da će čak preispitati sve dopusnice onim visokim učilištima koji ne dozvole u zakonskom roku osnivanje institucije pravobranitelja. Osigura im pravo prostor za rad, sufinanciranje djelatnosti i administrativno tehničku pomoć u članku 17., stavak 4. Vrlo jasno rečeno. A ja ću vam reći ono o čemu smo ranije razgovarali. To je da studentski pravobranitelj sukladno svim mogućnostima u svakom trenutku može zatražiti i upravni nadzor i preispitati funkciju rada toga fakulteta, visoke ustanove i bez obzira odakle on dolazi. I to je zapravo ja bih rekao jedan maksimalni kapacitet koji u ovom trenutku studentski pravobranitelj može dobiti. Mi kad smo razgovarali sa studentima, profesor Uzelac, zapravo oni su rekli to je to. /Govornik se ne razumije./ … ulazilo u ovu kategoriju koju definitivno ne možemo razgraničiti jer on kaže «obavlja i druge poslove utvrđene općim aktom Visokog učilišta koji se razlikuju između učilišta do učilišta.» Evo to je jedan kratak odgovor koji ja se nadam da je barem uspio, da je uspio zadovoljiti ovu potrebu. Možda je ovdje sad najvažnije gospodine potpredsjedniče istaknuti ovu važnost a to je povezanost određenih akata, povezivanje nadzora i dalje vrlo jasno rečeno kao nadzor da nije upravni postupak, da je nadzor i dalje prepušten ovim Zakonom o visokim učilištima, da ministarstvo radi cjeloviti nadzor ako je potreban i stoga ja bih rekao čak i uvođenje stegovnog postupka onima koji govore da ne poštivaju zakon mi više prostora nemamo bez da ugrozimo ustavno zagarantiranu autonomiju sveučilišta ili akademsku samoupravu koja je definirana u članku 4. stavak 4. i stavak 5. Evo, hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa evo, nakon čitavog niza rasprava i nakon one nadahnute rasprave našeg kolege doktora Letice koji je ukazao na neka temeljna pitanja zašto treba podržati Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama svakako i zbog toga što je jedan od segmenata u reformi obrazovanja i uređenje studentskog djelovanja. Tijekom ove četvrte godine intenzivno su stvarane i stvorene i reforme visokog obrazovanja. Od 2004. podsjetit ću sve započele su zakonske, institucionalne pretpostavke za provedbu “Bolonjskog procesa“. Danas je i ministar to naglasio i nekoliko kolega. Treba podsjetiti da je u srpnju 2004. godine donijete su u ovom hrvatskom našem Saboru izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, da smo u proceduru u petak utvrdili ponovne izmjene i dopune ovoga zakona koji će zaista poboljšati djelovanje i rad znanstvene djelatnosti. Nakon toga imenovana je nacionalna skupina za praćenje “Bolonjskog procesa“. Imenovano je i Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, Nacionalno vijeće za znanost, a ustrojena je na kraju i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Polovicom 2005. završio je i preustroj postojećih i priprema novih studijskih programa. Vrlo bitno ono što treba naglasiti zahvalni smo ovom ministarstvu što je započelo na osnovu zahtjeva manjih sredina osnivanje stručnih studija radi poticanja upravo zapošljavanje i potrebitih radnih mjesta u manjim sredinama. Evo, zašto sam u uvodu to izrekla. Prije svega zbog toga što sve ove reforme moraju doprinijeti i reformi studentskog djelovanja. Studentski zbor utemeljen je krajem '96. godine kada je Hrvatski sabor donio Zakon o studentskom zboru. Prvi izbori održani su akademske godine 1996./'97. i od tada se ništa nije promijenilo u radu ni odlučivanju u studentskom zboru. Sad je pred nama prijedlog zakona koji je usklađen s novim zahtjevima visokog obrazovanja. Vrlo važno, a gotovo svi sudionici u današnjoj raspravi naglasili su da i daju važnost tome, da je ovaj prijedlog, prijedlog ovog zakona, u izradi njegovoj sudjelovali predstavnici studentskog zbora, predstavnici visokih učilišta, a podržan je i od rektorskog zbora. Donošenje ovog zakona treba podržati jer kao što smo čuli već danas nekoliko puta ovaj zakon iz 1997. godine nije riješio neka važna pitanja. Predloženim zakonom koji je pred nama omogućuje se prije svega ono temeljno i značajno za sve studente, a to je slobodno udruživanje u studentske organizacije i udruge koje nastaju i za zadovoljenje svojih kulturnih, športskih i strukovnih interesa i dobrovoljno udruživanje u studentski zbor. Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata. Omogućuje da studenti da studenti organiziraju studentski zbor na svom visokom učilištu. Dakle, ostavljeno im je potpuno pravo izbora hoće li se organizirati u studentski zbor ili ne. Značaj studentskog zbora nepotrebno je isticati svakako da je to organizacija koja prati i promiče interese studenata. je krovno tijelo, tijelo koje će brinuti o radu ostalih studentskih zborova, usklađivati zajedničke programe, rukovoditi aktivnostima u međunarodnoj suradnji, predstavljati studente pred tijelima javne vlasti, državne vlasti. pred ministarstvima, tijelima koja su nadležna za studente, brinuti o uvjetima u kojima djeluju studentski zborovi i surađivati kao što sam rekla sa resornim krovnim ministarstvom – u ovom slučaju Ministarstvom znanosti. Ovim prijedlogom zakona osigurana je i bolja kvaliteta predstavnika u studentskom zboru. Propisani su uvjeti za članove studentskog zbora. Osigurana je jednaka dostupnost svim studentima. Dakle, uključeni su u rad studentskog zbora i studenti poslije diplomskih studija. Za kandidiranje za članove studentskog zbora kroz izbore vrši se putem izbornih lista što do sada nije bilo. Studenti se prema prijedlogu zakona mogu zbog svojih kulturnih, športskih, strukovnih i drugih interesa udružiti i osnovati udruge i druge organizacije. One stječu status studentske upisom u evidenciju pri visokom učilištu na kojem djeluju. To je vrlo značajno i vrlo važno jer će na taj način i nadzor nad radom i općim aktima i studentskog zbora i ovih drugih organizacija vršiti visoko učilište na kojem djeluju, a visoko učilište kontrolira i namjensko trošenje proračunskih budući da se financiranje provodi iz proračuna visokog učilišta. Danas je i ministar objasnio način tog financiranja i da ne znači da će samo autonomno visoka učilišta moći nadzirati rad i studentskih udruga i studentskog zbora. Uzimajući u obzir autonomiju sveučilišta i visokih učilišta općim aktima samih učilišta i statuta studentskog zbora prepušteno je daljnje reguliranje pitanja načina provedbe izbora, tijela studentskog zbora, financiranje rada i programe, te druga važna pitanja za njihovo djelovanje. Novost je u prijedlogu zakona evo sad je ministar upravo objasnio zašto i kako i uvođenje studentskog pravobranitelja koji brine o pravima studenata. Novost je i ovaj prijedlog zakona i datum izbora za studentski zbor koji se sa početka studenog, dakle zimskog semestra prema ovom prijedlogu novom pomiče na ljetni semestar u ožujku i to u drugoj polovici ožujka što bi svakako uključilo i dalo demokratsko pravo studentima prve godine da sudjeluju ravnopravno sa ostalim studentima u izborima za studentski zbor. mislim još jednom da ovaj zakon treba podržati. Svi smo se danas složili u raspravi. On će riješiti mnoga studentska pitanja. Možda će pokrenuti i one izvrsne, dobre, kao što je rekao kolega Letica samozatajne studente da se ipak uključe uključe u rješavanje studenskih pitanja putem studenskog zbora ili čak putem studenskih organizacija i udruga koje će djelovati na visokim učilištima. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Ja ispravljam navod poštovane kolegice Roksandić sa samog početka njezinog izlaganja kada je rekla da je upravo u ovom mandatu sve je započelo, pa je između ostalog rekla da je implementacija Bolonjskog procesa započela donošenjem zakona 2004. godine. To je netočno, to je sam ministar rekao u uvodnom izlaganju. Zakon koji je omogućio reformu visokog školstva donesen je 20003. godine. Hvala. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Upravo je i pred nama još jedan prijedlog zakona koji kaže o jednoj dinamičnoj, dinamičnom radu Hrvatskog sabora koji usklađuje i pripremaju i prihvaćaju nove zakone kako bi se doista olakšala svaka vrsta posla, djelovanja pa i u ovoj studenskoj i znanstvenoj disciplini. Prijedlog Zakona o studenskom zboru i drugim studenskim organizacijama pravi je način na koji se može urediti i unaprijediti upravo djelatnost koja se nomotehničkom akcijom može i urediti. Prije ovog prijedloga zakona, 10 godina star zakon doživio je vrijeme za promjenu. On nije odgovorio onim izazovima zbog čega je donesen i zato je najbolji način upravo konačnim prijedlogom zakona urediti pitanja koja su upravo aktualna i koja će usmjeravati budućnost hrvatskog sveučilišta i hrvatskog studiranja. Naime zasigurno je između ostalih nedostatak sadašnjeg još uvijek važećeg zakona da su samim upisom na visoko učilište postajali članovi studenskog zbora što je jedno ograničenje prava na slobodno odlučivanje građana. Ono je sada dobrovoljno. Čine se i organiziraju se izbori kako bi se doista omogućilo i u tom dijelu ono najvažnije pravo biti biran i mogućnost i biti izabran. Također i udruge nisu kvalitetno riješene jer se upravo teško uspostavljanje i vođenje jedinstvene i transparentne politike razvoja pojavilo i u pogledu financiranja studenskih udruga. Posebno je bilo problematično studensko predstavljanje koje je riješeno na kompliciran način, kroz mnoštvo raznih delegiranja što je vrijeme pregazilo već odavno. Korak naprijed upravo je i bio predstavljanje studenskog zbora Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine. Pristupi koji jasno i na nedvojben način uređuju ovu problematiku složeni su u 21 članak i upravo iz tih razloga valja podržati hitan postupak jer su vrlo precizno nomotehnički moderno uređeni najvažniji instituti. Načela studenskih organizacija jest upravo u dobrovoljnosti također se omogućava studenskim organizacijama autonomno raspolaganje sredstvima za njihov rad koji se vodi na računima visokog učilišta. A čelnici visokih učilišta dužni su osigurati zakonitost rada studenskog zbora. I jedna od najvažnijih zadaća studenskog zbora, ovdje su primjerice navedena, ja ću istaknuti što mogu, predstavljati studente pred tijelima pred tijelima visokog učilišta i tijelima javne vlasti, da biraju studenske predstavnike u Senat i druga tijela sveučilišta, te u vijeće i druga tijela drugih visokih sveučilišta i što se je povećao broj upravo takvih predstavnika. Također mogućnost imenovanja studenskog pravobranitelja i to na jedan normalan rok, a to je godina dana kako bi se omogućilo da i na taj način studenti preuzmu odgovornost za vlastiti razvoj u svoje ruke. Brine i sudjeluju u odlučivanju u kvaliteti studijskog procesa, studenskom standardu. Naravno da tijela studenskog zbora su vrlo precizno i usklađena sa drugim aktima harmoniziraju. Mandat članova studenskog zbora traje dvije godine i vrlo je jasno kazano da neće moći biti član ako ponavlja godinu tijekom iste razine studija i ako nije skupio minimalno 60 bodova. Također je takva poveznica napravljena i u članku dakle 6. i 14. gdje se kaže za studenskog predstavnika ne može se kandidirati student koji drugi puta ponavlja godinu tijekom iste razine studiranja, što je jedan od najvažnijih poticaja da se redovno studira, da se brzo završi studij kako bi se što prije i zaposleni mladi čovjek mogao doista emancipirati. Vrlo precizno napravljeni izbori govore da se ona odvijaju između 15. i 13. ožujka, upravo u vrijeme kada je najmanje unatoč Bolonjskom procesu aktivnosti na redovnom studiju. Ono što bi također valjalo istaknuti jest upravo i pristup na kakav način je određeno sjedište i način rada studenskog zbora, da ono ima sjedište u mjestu u kojem je sjedište visokog učilišta. A Hrvatski studenski zbor ima sjedište pri visokom učilištu čiji je student predsjednik Hrvatskog studenskog zbora. korak u decentralizaciji i takvih funkcija što će doista doprinijeti da su takva sjedišta po različitim gradovima ovisi čiji je student predsjednik Hrvatskog studenskog zbora. Nije se ništa prepustilo slučaju. Te ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu napravit će to 1/4 studenskog zbora uređen je na najbolji mogući način kako bi se doista omogućilo da rad studenskih organizacija koji jest javan bude i nadziran u svakom pogledu. Financiranje rada posebno naglašavam da se moguće financirate od zaklada, fundacija i darovnica, a ne sve čekati od proračunskih sredstava. Naravno da nije izbjegnuta naglasak stegovne odgovornosti čelnika visokog učilišta, i to baš kako se nomotehnički dobro uređuje sukladno općem aktu visokog sveučilišta. Naravno da se u Prijelaznim i završnim odredbama ostavilo dovoljno dugo vremena da se mogu svi pripremiti na izbore. I upravo me čudi šta neki prethodni govornici kažu kako je uobičajeni rad administracije da sve to duže traje. Ovdje jasno postavljeni rokovi kažu kako treba ubrzati aktivnosti da se rokova treba držati, a neodržavanje rokova svakako ako nema nikakvu sankciju onda ima političku sankciju izbora ili neizbora u tijelima koje predviđa ovaj zakon. Ovaj zakon i nije mogao bolji iz razloga što je upravo u njemu sudjelovao veliki broj studenata, posebno splitskog i zagrebačkog sveučilišta što pokazuje jednu širinu i demokratičnost da se osjeti upravo interes onih za koje se ovaj zakon i navodi, a ozbiljnost u pristupu govori tim koji je ovdje sa gospodinom ministrom, koji se svakog trenutka i međusobno savjetuju za dati valjane i konkretne odgovore na najvažniju materiju koju trebamo riješiti. Zato ovaj zakon treba donijeti, već izglasat sutra, jer nemojmo čekat vrijeme pa kazati zašto ga nismo donijeli i stalno u nedogled dovoditi u upitnost rad izvrsne i dobre naše administracije.

Moram replicirajući gospodinu Peronji, za razliku od njega koji obrazlažući i podržavajući donošenje zakona po hitnom postupku, … kako je ovaj moderno i precizno nomotehnički uređeni zakon. Gospodine Peronja to naprosto nije točno. Ako pročitate članak 18. za kršenje odredbi ovoga zakona čelnik visokog učilišta podliježe stegovnoj odgovornosti sukladno općem aktu visokoga učilišta. Pa valjda bi za kršenje zakona trebale neke druge odgovornosti biti. Pa vi meni recite molim vas lijepo, kako to ako u roku od 15 dana, jer ste rekli tu su precizni rokovi. Ako u roku od 15 dana od proglašenja pravovaljanih studentskih izbora čelnik visokoga učilišta ne konstituira studentski zbor, koje su tu kazne za njega. On izravno krši zakon, krši prava studenata. Ja bih volio čuti koje su to stegovne mjere. Tu se ne zadire u autonomiju sveučilišta ako se nekoga kažnjava zato što ne provodi zakon. A vi rekoste da su jasno postavljeni rokovi. Nisu. Na kraju krajeva velikom broju studentskih zborova u Hrvatskoj su davno istekli rokovi u kojima su trebali biti izbori i izabrani novi. Mi možemo samo pitati Vladu zašto nije došla prije sa prijedlogom ovoga zakona, jer ako se kaže da će rokovi biti do konca ožujka, mi sad smo svjesni toga dok ga izglasamo, dok bude objavljen u "Narodnim novinama" sve će se to razvući kao žvakaća guma i nema izbora prije početka rujna. A vi govorite o precizno utvrđenim rokovima. To jednostavno na žalost nije tako.

tako ima i učilište gdje precizno se navode što i kako treba reagirati. Ovaj akt to ne može i ne treba rješavati već ne dirajući autonomiju učilišta koji donosi sam svoje akte predviđene su i sankcije. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega moram replicirati, jer mi se čini da očito da nemamo mi iste zakonske tekstove pred sobom, da vi imate neki drugi tekst od mene i da smo razgovarali o problemu članka 13. nadzora nad radom studentskih organizacija i na sjednici Odbora za zakonodavstvo gdje ste bili. I svi smo se složili da ove odredbe nisu potrebne i da se pitanje nadzora nad zakonitošću rada ne mogu kao takva regulirati općim aktom. Kontroliranje nadzora znači imati ovlasti. Ako si nešto utvrdio da je nezakonito, da nije u skladu sa zakonom i pratećim propisima onda se treba imati mogućnosti reagiranja, a mogućnost reagiranja što ministar vjerojatno krivo je shvatio, je donošenje rješenja. To je inspekcijski nadzor, ima i upravni nadzor ima i inspekcijski nadzor. I ministarstvo kada radi upravni nadzor onda rješenje donosi ministar, ako se radi inspekcijski nadzor donosi inspektor kao pojedinac, a to niste razriješili zbog toga kažem samo u ovome dijelu predlažem ovu poboljšicu kao i da se točno odredi ovaj odnos ovoga zakona i Zakona o udrugama vrlo je lako to regulirati s obzirom na članak 11. studentske udruge i druge organizacije pa se točno kaže za studentske udruge primjenjuje se Zakon o udrugama u tom i tom, a za studentske udruge vezano za ovaj zakon primjenjuje se to i to i sve je onda jasno.

vjerujem da imamo iste prijedloge zakona. Upravo nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija obavlja visoko učilište sukladno svom općem aktu koje onda je podložno i upravnom nadzoru bilo ministarstva, bilo inspektorata. Ne bi škodilo možda malo još pojasnit to, ali i ovo rješenje je zapravo moderno, teži se konciznim i preciznim uređenjima. Hvala. Replika, gospođa Marija Lugarić. Izvolite. utvrđeno i govorite kako je tom preciznošću i točnošću u rokovima omogućeno da izbori budu u ovom ljetnom semestru i o tome govorite afirmativno. Rokovi su za izbore 120 dana. Od 1. travnja 120 dana je prvi listopada, a akademska godina u ovom smislu do ispita završava, do početka ispitnih rokova završava 15. lipnja. Prema tome gdje su rokovi precizno utvrđeni postoje odgovornosti, no međutim to ne omogućava ovo što ste vi rekli da upravo zbog tih i takvih rokova se izbori dogode u ovom ljetnom semestru. Mislim to je elementarna matematika, šest mjeseci od trećeg mjeseca je deset, a ne pet ili ne znam koji. **Bebić, Luka (HDZ)** Upravo naravno treba pročitati vrlo pozorno i ovaj tekst koji govori o rokovima, članak 15. izbori, ja ću ga pročitati: Izbori za studentske zborove visokih učilišta, članove i zamjenike održavaju se u pravilu. Ovo pravilo ima jedan izuzetak koji govori upravo u članku 19. stavak 5. gdje se izbori za studentske zborove sukladno ovom zakonu provest će se u roku od 120 dana od dana stupanja jer ovaj rok treba navesti poglavito stoga što se donosi novi zakon i u novom zakonu treba biti precizno rečeno ponavljam što je i rečeno, od kada se ovi prvi izbori moraju provesti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Miroslav Primorac. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Samo još dva kratka komentara. Dakle, dva mjeseca postoje za usklađenje statuta što to znači da može biti mjesec dana. 120 dana su 4 mjeseca, odnosno 2 mjeseca su zakonom predviđena, nakon ta 2 mjeseca ako je potrebno za provođenje izbora. Ono teoretski šta smo mi stimulirali da pojedinim sveučilištima koji pokazuju za to veliki interes praktički da se sve može napraviti, cijeli postupak u 2 do 3 mjeseca. Dakle, danas i u situaciji praktički koja danas u razgovoru sa rektorima i dekanima. Ali dozvolite mi samo još jednu stvar koja je vezana za ovaj temeljni Zakon o znanstvenoj djelatnosti u visokom obrazovanju jer vama nije, mi smo možda pogriješili, trebali smo ga dostaviti svima pa bi bilo lakše glede stegovne odgovornosti. Neki novi momenti koji su iznimno važni kao što je gospodin Peronja rekao se tiču i članka 57. odgovornost rektora, potpuno novi moment u hrvatskom visokom školstvu koji kaže sukladno statutu sveučilišta rektor sveučilišta može u statutom utvrđenim slučajevima nepoštivanja zakona, drugih propisa statusa ili na njima utemeljen sveučilišnih odluka čak suspendirati dekana, što nikada nije bilo na hrvatskim sveučilištima do donošenja ovoga Zakona. Znači, imate tri elementa četvrti element koji je isto tako sadržan u članku 104. tog istog Zakona koji kažu još korak dublje nastavnici i suradnici stegovno odgovaraju za povrede svojih radnih i drugih obveza iz rada u vezi s njim, kao i zbog grubog narušavanja ugleda visokog učilišta sukladno statutu. Stegovno se može odgovarati samo za djelo koji u vrijeme počinje na općim aktom visokog učilišta bilo predviđeno kao stegovno djelo što smo mi upravo i napravili. Znači imate tri elementa zakonska, iz temeljnog zakona, iz novog zakona je praktički ovi koji ne poštivaju moraju odgovaraju i stegovno i po drugim procesima. I ovo glede odgovornosti rektora u vođenju cijelom procesu apsolutno treba uzeti u obzir jer time su hrvatska sveučilišta dobila i još jedan vid unutar svoje autonomije i odgovornosti prema čelnicima instituta visokih, bez obzira koliko to teško izgledalo u ovom trenutku akademski, ali točno je rektor može suspendirati dekana visokog učilišta prema novom zakonu. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. **Mršić, Zvonimir (SDP)** Pa, gospodin ministar je pogrešno rekao da se radi o zakonu. Radi se o Prijedlogu zakona koji je usvojila Vlada koji nije došao još na Sabor, koji još nije došao u Sabor jel' i moguće je da bude izmijenjen. Prema tome, ne možemo govoriti o nečemu što će tek biti

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Iako sam govorio u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke svakako bih htio još malo pomoći u poboljšanju ovog Prijedloga zakona, posebno s razlogom što evidentno neće ići u drugo čitanje, pa dozvolite par minuta da napomenem još nekoliko razloga koja su po meni vrlo bitna. Prvo, ja moram ipak još jednom upozoriti da ovi rokovi su dosta nezgodni zbog toga što se puno toga, a to u ovom Zakonu se vrlo lako može vidjeti da se puno toga evidentira kako će se riješiti općim aktom visokog učilišta. U puno članaka je to utvrđeno. Znači sve to skupa treba shvatiti kao potrebu da vrlo ozbiljno i studiozno visoka učilišta priđu promjeni svojih statuta, a to je proces koji traje. Ja se bojim da nije dobro već sad, ako smo već za ovu godinu utvrdili da je to 120 dana ovih 60 dana mi se čini malo prekratkim. Ali dobro, to ostavimo sve skupa na dušu čelnicima visokih učilišta koji će to morati provoditi. Isto tako htio bih, ići ću polako kroz ove članke. Isto tako htio bih spomenuti da u okviru obveza visokih učilišta su dosta velike. U članku 3. stavak 3. piše da je visoko učilište dužno omogućiti studentskim organizacijama autonomno raspolaganje sredstvima za njihov rad koji se vode na računima visokog učilišta u skladu sa zakonom i općim aktom visokog učilišta. Svakako da za studentski zbor to nije uopće upitno, međutim ako se radi o nekakvoj studentskoj udruzi ja se ipak nadovežem ovdje na jednu raspravu pod kojom će se onda onim definitivno zakonima voditi da li udruga građana može imati svoj samostalni žiroračun. Zato jer ono može osim naravno sredstava iz proračuna visokog učilišta dobiti sredstva iz drugih izvora, a sad ovdje ispada da će ona ta svoja sredstva morati imati kao nekakav podračun visokog učilišta. Htio bih samo da tu budemo potpuno precizni zbog visokih učilišta prije svega. Mislim ja moram reći ovdje da mi svi govorimo da su se sa ovim Prijedlogom zakona suglasili rektorat, vjerojatno senati pojedinih sveučilišta itd., fakulteti i studenti. Ja sam u ponedjeljak imao predavanje, pitao sam studente, oko stotinjak je bilo njih na predavanju što mislite o ovom Prijedlogu zakona, nitko nije imao pojma o tom zakonu. Znači to su krivi predstavnici, ja ne vjerujem da je to kriv ministar, to se razumije, ali ja samo velim da možda da su više njih bili uključeni možda bi dali i neke stvari drugačije. Ja imam ovdje i primjedbe i studenata, mi smo raspravljali na fakultetu malo o ovom Prijedlogu zakona i doista bismo htjeli da bude što je moguće kvalitetniji. Znači jedno od primjedba je da li će te studentske udruge građana definitivno biti isključivo …/Govornik se ne razumije./… općim aktima visokog učilišta ili će se ipak moći samostalno financirati na temelju Zakona o udrugama. Članak 6. gdje govori o tijelima studentskog zbora, stavak 2. veli studentski zbor može imati predsjedništvo i druga tijela predviđena statutom studentskog zbora. Ma to je razumljivo, daje se maksimalna mogućnost njima da se organiziraju, ali ja samo ponavljam ne bih volio da imamo preveliko nekakvu šarolikost u svemu tome skupa, odnosno volio bih da što više studenata bude uključeno. U ovom trenutku ako nemamo studentski zbor to je ipak relativno mali broj studenata koji će kroz taj svoj mandat biti uključeni u rješavanje tih problema, a kako će oni komunicirati sa ostalim studentima. Ma naravno tu možemo reći i mi kao zastupnici sami pronalazimo načine kako ćemo komunicirati sa biračima, ali nije to baš potpuno identično. Studenti tamo, ima ih ne znam 2 tisuće na jednom fakultetu ili 5, 6 tisuća, ovisno o veličini i kako će oni komunicirati ako je relativno mali broj u tom studentskom zboru. Zato ja više razmišljam zbog većeg broja studenata, kako da ih uključimo da ovdje može imati predsjedništvo, da izbrisati riječ može. Pa mora imati predsjedništvo. Dakle, što veći broj tih studenata da bude uključeno. Ja ponavljam još jedanput, iako sam to rekao i u ime kluba ali ja vas molim da dobro razmislite, da ne bi bilo nekakvih problema. Stavak 3. tog istog članka, dakle kad se govori o tijelima studentskog zbora, gdje se ponavlja ponavljanje druge godine. Mislim da bi to trebalo ipak precizno definirati. Za mene bi bilo prihvatljivija varijanta normirati samo ne stjecanjem određenog broja ECTS bodova kroz određeno vremensko razdoblje. Spominje se 60 ECTS bodova. Ja isto se pridružujem onima koji smatraju da bi trebalo na neki način to regulirati odnosno da ipak oni koji su bolji studenti i više su zainteresirani za ta svoja prava i imaju veće nekakve prednosti. Ali ponavljam, pitanje da li to treba baš tako pisati? U okviru tog istog stavka je i dobro što je novina u ovom zakonu, o tome nitko nije govorio, gdje se da će se provesti izbori za novoga člana studentskog zbora. To dosad nije bila praksa. Htio sam samo reći da izabrani predstavnik studenata dosada često puta i nisu izvršavali svoje obaveze i nisu se mogli na neki način mijenjati. Dakle, ovom odredbom je uvedena ta novina, tako da se mogu provoditi na neki način izvanredni izbori, što bi bilo svakako dobro. U Statutu studentskog zbora mislim da bi trebalo ipak pisati tamo u stavku 2. podstavak 2., 4., 5. način izbora predstavnika studenata u tijela Visokog učilišta. Ja bih možda ipak rekao regulirati i način prestanka mandata, nek' to piše u Statutu. Sastav studentskog zbora ponavljam, mislim da bi trebalo normirati ovim zakonom, jer sve se manje-više prepušta Statutu, a to može izazvati veliku šarolikost. šarolikost. I financiranje rada studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija u članku 12. Iako se spominje i prije, da se financira iz proračuna Visokog učilišta na kojem taj studentski zbor djeluje. Ponavljam, ipak bi ovdje trebalo malo preciznije utvrditi koliko će koje, pojedini fakultet ja bih rekao ipak bitnije, izdvojiti taj iznos sredstava je upitno, ne. Veli se samo da se samo sufinancira. U kom iznosu, u kom postotku za razmisliti? Da li da se tu nešto promijeni ili ne? Dakle, ja ne velim da to mora biti ali bilo bi možda korisno, jer neki će fakultet imati možda više razumijevanja, više će omogućiti rad studentskog zbora. Ja imam neka saznanja, pa mogu vam možda i više, ali ne bih ovdje govorio, razmisliti malo. još ovo. U članku 13. ponavljam, kad se govori o tom nadzoru. Manje-više se samo spominje odgovornost čelnika Visokih učilišta. Pa dobro. Ja ne smatram da je to loše riješeno. Ali isto tako smatram da bi trebalo razmisliti na koji način uvesti i normirati odgovornost članova studentskog zbora zbog neispunjavanja njihovih obveza. Ja ću naravno biti zadovoljan ako će biti uvažene neke primjedbe od svih klubova, pa naravno i od nas pojedinaca. Možda u okviru amandmana ministarstva. Svakako da bi onda to bilo i konsenzusom prihvaćeno. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo dvije replike, jedan ispravak. Prva replika je gospodin Pero Kovačević. Izvolite! **Kovačević, Pero (HSP)** Pa upravo tako kao što ste kazali uvaženi kolega, bila je rasprava i na Odboru za zakonodavstvo i kazano je predlagatelju da amandmanski pokuša popraviti ove pojedine odredbe, jer je moguća stvarno varijanta ako se gledaju prijelazne i završne odredbe članak 19. gdje su propisani rokovi kad se što mora napraviti za donošenje ovih propisa, da oni ne budu donešeni. Ili da propisi kao takvi ne budu u skladu sa zakonskim odredbama. Što onda? Što onda? Nema se tu odgovor. Odnosno odgovor je da ostaje stari dio dok se ne obavi sve pripreme da bi se mogli novi izbori održati. Također nemate točno i za članak 14. ovaj opći akt kad će se on donijeti? I u kome roku? Šta ako se ne donese u pravom roku? Kako ćete se onda postupati. Mi imamo pojavu u Hrvatskoj da većina zakona ide za tim da se donose podzakonski propisi. Da li su to uredbe, odluke ili pravilnici ovisi tko je ovlašten. Ali nažalost, situacija je takva da je vjerojatno nešto manje od 40% se donese, uopće ne, da ne govorimo o tome koliko se donese u okviru zakonskog roka koji Sabor odredi. Prema tome, očito ako se želi ovo sve što mi dobronamjerno govorimo i želimo poboljšati, tekst koji će biti primjenjiv, da će morati reagirati Vlada amandmanima ili prihvatiti ono naše stajalište da se obavi danas prvo čitanje, a da imamo za četrnaest dana drugo čitanje. Hvala. Odgovor gospodin Sabati. Izvolite! **Sabati, Zvonimir (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa naravno, ja sam možda malo detaljnije govorio o tome u ime kluba, ali svakako da ima ovdje u ovom prijedlogu zakona u više članaka spomenuto da će se nekakvi detalji riješiti općim aktima Visokog učilišta. Ali ima toga poprilično puno. Mislim budimo objektivni. Ja ne bih volio da zbog toga što se mora mijenjati Statut, nakon toga treba dobiti i suglasnost na Senatu, da ako se kojim slučajem dogodi da nešto ne valja, pa se vraća, to onda bojim se da neće biti rokovi ti poštivani. I zbog toga mislim, bi trebalo ipak razmisliti kako te ili rokove nekako malo prilagoditi ili pak svakako da ide u drugo čitanje. Hvala lijepo. Replika, gospodin zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite! **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Sabati je čini mi se dotaknuo se ipak izuzetno važnog pitanja, to je pitanje financiranja studentskih zborova i udruga. Ako pogledamo u članku 11. stavku 5. kaže se da će studentske udruge i druge organizacije biti financirane sukladno mogućnostima. To je dosta rastezljiv pojam i ja bih volio da mi se objasni mislim da bi trebalo preciznije definirati što su to mogućnosti. Posebno stoga što u članku 12. stavku 2. govori se alineji čiji mi se 3. da će rad studentskih udruga i drugih organizacija se može i financirati od udjela u prihodovima pravnih osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju. Moramo biti svjesni zbog primjene "Bolonjskoga procesa" studenti će imati sve manje mogućnosti za rad. Oni će biti više angažirani u okviru svoga studija. Prema tome, ako žele ostvariti bodove odnosno dobivati bodove mora se raditi daleko više. Osim toga znamo, da su studentski centri, osim časnih izuzetaka poput varaždinskog u gubicima. Iz kojeg izvora mislimo da će se to onda dodatno stimulirati i dodatno nagraditi. Ja bih volio čuti od gospodina ministra i ekipe da nam kažu imaju li kakvu projekciju o kojim se tu iznosima u okvirima pojedinih sveučilišta radi. Onda možemo ozbiljno razgovarati. Ovako može, trebalo bi, to nije ništa. I na kraju krajeva, oko ove stegovne odgovornosti čini mi se kolega Sabati da smo ipak na pravom tragu. Odgovornost imamo ovdje samo na papiru, podložna je nekakvim općim propisima a treba propisati odgovornost prema zakonu, tada ćemo svi vjerojatno i ozbiljnije shvatiti izvršavanje uvjeta odnosno pojedinih odredbi ovoga zakona. potpredsjedniče. Svaki dio ovog zakona ima svoju težinu i zato je on toliko ja bih rekao i skraćen da bi možda bio razumljiviji. Ovaj dio što se tiče financiranja rada studentskog zbora, udruga i drugih studentskih organizacija je dosta ja bih rekao ajde čak možda i temeljito napisan jer se spominje da se može financirati iz proračuna sveučilišta, veleučilišta ili visokih škola, od zaklada, fondacija, darovnica, od udjela u prihodu pravnih osoba osoba koje posreduju pri studentskom zapošljavanju i iz drugih izvora itd. A opet s druge strane kažemo da studentski zbor i druge studentske organizacije bez pravne osobnosti raspolažu sredstvima za svoj rad u okviru …/Govornik se ne razumije./… visokog učilišta. Dakle, oni će osim sredstava iz proračuna visokog učilišta imati i druge izvore a neće ih na neki način moći možda po svojoj želji koristiti. Znači, to bi po meni trebalo možda vezano i za ovo nekakvo, za taj odnos prema Zakonu o udrugama također preciznije definirati. Svakako ne bih govorio i komentirao dalje vezano za ove odgovornosti o kojima sam već prije govorio. Hvala. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Franjo Arapović. Izvolite. **Arapović, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Da bi bila kompletna ova rasprava gospodina Sabatija koja je bila jako kvalitetna samo ću još jednu činjenicu. Ja sam se osobno našao tu prozvan. Kada sam govorio u ime kluba nisam rekao da sve studentske udruge, pa ću citirati svoje riječi. Donošenje ovog zakona po hitnom postupku podržano je od strane studentskog zbora, brojnih studentskih udruga i rektorskog zbora. Samo da bude. Hvala lijepo. Hvala. Državni tajnik gospodin Slobodan Uzelac. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo. Ja se javljam samo da dokažem da smo radili kao tim, zbog nikakvog drugog razloga. Mogao je naravno i gospodin ministar ovo kazati. Dvije stvari. kad se radi o financiranju studentskog zbora onda oko toga nema nikakve neizvjesnosti. Studentski zbor po ovom zakonu mora biti financiran sa razine sveučilišta a sveučilište također po zakonu ali ne ovom prijedlogu zakona nego važećem Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju već mjesecima djeluje po načelu "lansama". Dakle, nema direktnog financiranja fakulteta niti dijelova fakulteta od ministarstva nego sveučilište u cjelini pa i studentski segmenti sveučilišta po tom načelu to sve financiraju. Studentske udruge se financiraju u skladu s mogućnosti datog visokog učilišta. I tu dakle taj relativizam postoji i to je ta razlika neovisno o tome da li je riječ o studentskoj udruzi, dakle pravnoj osobi koja je formirana izvan visokog učilišta i koja djeluje dakako po zakonu po kojem je i osnovana, po Zakon o udrugama ili je riječ o studentskoj organizaciji unutar fakulteta studentskom klubu, udruženju, sekti ili bilo kom drugom obliku kojega je vodstvo visokog učilišta prepoznalo kao korisnog i smatra ga svojima uvodeći ga u vlastitu evidenciju. Drugo, što se tiče primjedbe o sredstvima koja navodno nisu osigurana za provedbu ovoga zakona, u obrazloženju piše da su ta sredstva osigurana tekućim tekućim proračunom u iznosu koji u potpunosti jamči da on može biti do kraja proveden. Hvala lijepa. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ovaj Prijedlog zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama ja vidim prije svega kao jedan tehnički zakon o načinu kako se bira i predstavnik studenata, koje su zadaće hrvatskog studentskog zbora odnosno pojedinog zbora i određeni su rokovi, i više-manje u tom smislu nemam nekih primjedbi. Mislim da je on nomotehnički čak korektno napravljen. Dakle, zakon u kao takvom tehničkom smislu nema se što prigovoriti. Pa čak i sadržajno ono što mi se čini jako važnim za funkcioniranje studentskog života u Hrvatskoj pitanje je da li se uopće bilo kojim zakonom to može riješiti. A to su važna pitanja. Afirmacije studenata u našem javnom životu je nešto o čemu bi itekako trebali svi zajedno voditi računa, iz jednostavno razloga što su to budući nositelji gospodarskog i općenito javnog života u našoj zemlji. Studenti bi po prirodi stvari a kao što su u našoj bogatoj hrvatskoj povijesti pa i u bogatom sveučilišnom životu studenti bili uvijek vjesnici pa onda i nositelji značajnih promjena, nekad s većim a nekad s manjim uspjehom. Prije svega, oni su kao mladi nositelji novih ideja koji jamči onda i kvalitetniji i bolji život. Međutim, kako osnovni problem vidimo koji se događa i pri izboru afirmirati odnosno zainteresirati mlade za takvo jedno učešće, kako ih zainteresirati općenito za tijekove i za društvena zbivanja da budu aktivni učesnici tih zbivanja što kroz formalni način koji na neki način zakon inaugurira i precizira ali prije svega i na jedan neformalni način, dakle da budu zainteresirani za sve ono što se oko njih zbiva. Zašto? Da bi to danas sutra mogli mijenjati upravo u cilju boljitka i boljeg života. U tom smislu čini mi se da je ilustrativan primjer jedne kandidatkinje za prijem na hrvatsko sveučilište. Djevojka je pohađala elitni koledž sa najizvrsnijim ocjenama ali bila je pitana pri prijemnom ispitu o sasvim drugim stvarima. O društvenim zbivanjima, o kazališnom životu, općenito o kulturnom životu, o sportskom životu. Ona na to jedva da je znala ikakav odgovor. Bila je otpuštena sa uputom: «Idi djevojko, živi pa se onda vrati na naše Sveučilište. Nama trebaju kreativni ljudi, a ne poslušnici.» Međutim ono što se zbiva u našem školstvu gotovo od rane mladosti koje onda eskalira na fakultetu, na Sveučilištu je upravo to jedna zabrinuta šutnja. Eventualno tu su nešto glasniji, čuli smo oni i to je istina nažalost koji nisu baš dobri, redovni studenti. A ovi koji su dobri, koji su izvrsni ne čuju se. To je slika općenito društva pa onda se takva slika reflektira i na samo sveučilište. Kako to promijeniti? Sigurno ne na onakav način kao što je ilustrativno iz vlastitog primjera svjedočila govoreći u ime kluba naša zastupnica Marija Lugarić koja je kao predstavnica studenata bila upozorena pa sad više u šali ali ipak u svakoj šali ima vjerojatno i zbilje nešto: «Doći ćete vi na ispit». Pa i u naše vrijeme je bilo takvih više postupanja, možda manje hrabrosti da se to kaže javno. Danas se to bez problema kaže: Doći ćete vi kolega ili kolegice na ispit. I na takav način mladom čovjeku lomi se kičma. Prema tome savijanje kičme to je nešto što kod nas dosta dobro funkcionira, a što je opasno ako to funkcionira u školskom sustavu pa tako ta jedna gimnastika je dosta uspješna bez obzira što naše škole oprostite športskim dvoranama. Evo vidite na konferenciji koju je organiziralo Ministarstvo 22. veljače 2007. godine dakle resorno Ministarstvo je predstavilo zakon, najavilo promjene koje će se dogoditi navlastito u pogledu zastupanja studenata. Tu je bio nazočan i predstavnik studenata. Oni su se požalili upravo na postupanje odnosno najavu rektora o uvođenju školarina. Kako će on to unatoč protivljenju studenata i izglasanom studentskom vetu, to je jedna velika najava i jedna mala ali značajna pobjeda studenata. Ali rektor se oglušio o to, o takvu izrazitu volju studenata. Ministar je rekao da se on s tim ne slaže. I ništa drugo. Koje su mjere poduzete? Ali onda se rektor opravdava: «Moramo to uvesti zbog neisplaćene božićnice, a neisplaćene neplaćene struje i ostalih davanja prijeti blokada poslovanja 16 fakulteta.» Zbog toga su tražili rektor je tražio sastanak sa ministrom. Javnosti je ostalo nepoznato da li je došlo do tog i takvog sastanka. Dakle sve reforme kod nas pa tako i visokog školstva pa tako i nekakve afirmacije, bar želje za afirmacijom studentskog života započinju jednostavno zavlačenjem ruke u džep korisnika. Ovdje vidimo to u vidu školarine. Tobože eto pred opravdanjem da se suzbiju vječni i dugovječni studenti. Međutim ovakva jedna mjera je sasvim neadekvatna u cilju sprečavanja ovakve jedne pojave koja ima datum od davnih vremena na našim fakultetima. Jedna djevojka upravo na stranici jednog studentskog zbora javila se i kaže: «Ja ne mogu platiti, moji starci ne mogu platiti 8 tisuća kuna, a ja preko ljeta mogu zaraditi svega 5 tisuća Jedan student kaže: «U Prijedlogu zakona kaže se da je student centar zbivanja, ali živi studenti ne mogu osigurati živu lovu» kaže on. «Prema tome» kaže «u centru je živa lova, a ne živi studenti.» Sada je jako važno kako će se uopće Ministarstvo odnositi prema ovom problemu. Dakle neplaćenih računa, računa, neplaćenih traženja i obveza samih sveučilišta i njihove nakane. Evo i danas mediji izvještavaju kako rektor ostaje neumitan, neumoljiv u tome da se uvedu školarine. Evo to je samo jedan primjer koliko u biti je sadržaj i koliko se glas studenata čuje. Jako mi se sviđa i to naš ministar često ponavlja načelo izvrsnosti, kako imamo izvanrednih studenata i to je tomu zaista tako. Ali čemu te petice? Čemu te petice ako konkuriraju kao kandidati u pojedinim ministarstvima ili u pravosuđu briljantni i odlični studenti ne bivaju primljeni. Bivaju primljeni kojekaši. Čime Amari Trgo i Sovjeti Režić koje su davno, davno bile odlikašice kasnije izvanredne sutkinje koga to briga? Ali to studenti znaju da se tako ponašamo. Studenti bolonjci koji nemaju niti stolicu, oprostite stolac. Eto to je nešto što mladi ljudi prepoznaju. Možda više nego mi ono što, razliku, tu diskrepancu između onoga što se govori i čemu, u kojem životu žive. Nekada su studenti, ovdje je kolega Letica govorio bili nositelji. Dakle nije bilo važno kako su formirani bili studentski zborovi, ali bili su nositelji studentskih pokreta. Njihova osnovna parola je bila: «Budimo realni, tražimo nemoguće.» Ali danas eto su studenti nemogući ako traže nešto sasvim realno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik i potpredsjednik Mato Arlović, Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Uz potpunu svijest o potrebi donošenja ovog Zakona i reguliranja ovoga područja ja nažalost moram reći da kod glasanja o ovom Konačnom prijedlogu zakona ću biti protiv. Jer smatram da on sa ustavno-pravnog aspekta pa i ako hoćete i sa aspekta razvoja demokratskih odnosa na sveučilištu ne udovoljava minimumu zahtjeva koji je potreban. Prvo, ja se protivim stajalištu koje je ovaj zakon iskazao kako se zapravo nema dovoljno povjerenja u studente. Ne prihvatiti da studentski zborovi imaju status pravne osobe, a u isto vrijeme im propisati prava i obaveze koja se propisuju ovim zakonom zapravo znači da ih se stavlja pod stanoviti nadzor sveučilišnih nastavnika što se i vidi, između ostalog, od izbora pa nadalje do pitanja zapravo ograničavanja jednim dijelom njihove ha moglo bi se reći poslovne sposobnosti. Ja mislim da je to posve neprihvatljivo i iz takvog stvara prvo politički, drugo mi moramo imati povjerenja u tu populaciju naših građana i treće moramo tražiti od njih da u skladu sa svojim zakonskim pravima, obvezama ili odgovornostima poštuju i provode zakone. E sad dopustite malo pojašnjenja u vezi s time. Lijepo je napisano primjerice u članku 12. stavku 7. Citiram: “Studentski zbor i druge studentske organizacije bez pravne osobnosti raspolažu. Sad ja pitam kako je moguće da to bude bez pravne osobnosti, ako u isto vrijeme primjerice studentski zbor imenuje studentskog pravobranitelja, studenata pred, studenata ili pred tijelima visokih sveučilišta i drugdje, brine i sudjeluje u odlučivanju itd., donosi pravni program rada studentskog zbora, bira studentske predstavnike u Senat i drugdje. Pa kako možete primjerice nekoga zastupati, a nemate pravnu osobnost kao zbor. Hrvatski sabor ima pravnu osobnost i ima Republika Hrvatska i Hrvatski sabor kao predstavnik zakonodavne vlasti. To je nešto drugo u ime Republike Hrvatske, a studentski zbor je nešto sasvim drugo. On donosi pojedinačne akte u takvim stvarima u kojima itekako, itekako mora voditi računa o njihovoj nadležnosti. Drugo što bih htio posebice naznačiti jeste da ove zadaće iz članka 5. treba razlomiti na pitanja a gdje i na kojem mjestu se ispoljavaju kao javne ovlasti studentskog zbora i u kom pogledu dokumenti koje će taj studentski zbor donijeti ima javnu ispravu ili nema. Ako nema pravnu osobnost nema javnu ispravu, ali se tada postavlja pitanje tko to ovjerava za studentski zbor. U protivnom što će mene netko zastupati tko ima manje prava nego ja. Po čemu bi to sada studentski zbor trebao zastupati studenta Peru ako on nema nikakvu pravnu osobnost i zapravo svi akti koje će on napraviti u odnosu pred sveučilišnim tijelima da su nevažni. To jednostavno ne stoji i to ne može biti. Treće. Gledajte ne može se dopustiti studentskim zborovima da između ostaloga donose plan i program svog rada, da isto tako nemaju pravnu osobnost, a onda naravno u okviru plana i programa rada dakako u okviru odobrenih sredstava mogu trošiti ta sredstva samostalno. Po čemu je to Kako će biti računopolagači ako nisu pravna osoba? Hoće li u ime njih odgovarati šef računovodstva za potrošene novce i dekan? Ne znam. To pitanje treba svakako razmotriti. Četvrto. Pitanje izbora studenata. Kaže, uredit će se posebnim općim aktom studentskog zbora, propisuje se i izborni postupak, a posebice. I sad se između ostaloga piše čitav niz stvari. Postavlja se pitanje zapravo da li je moguće na osnovu tih akata pokretati sporove za zaštitu izbornog prava. Istini za volju sad to može činiti svaki student. Doduše, ima i neka ograničenja u zakonu, Ako može tražiti zaštitu prava onda se postavlja pitanje da li se pravo može utvrditi općim aktom ili zakonom. Ako pak čitate Ustav Republike Hrvatske on izričito kaže: “Pojedinačni akt državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljene na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti i pojedinačnih akata, upravnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti. “ Vidite, mi smo ovdje uspjeli propisati da će se povjerenstvu moći dati prigovor od pet članova kojim se može zaštititi izborno pravo svakog pojedinog studenta. Ne mora se propisati da oni mogu voditi i zaštitu tog prava pred sudom jer se radi o pojedinačnom aktu. Ali se postavlja pitanje da li je moguće ovim općim aktom studentskog zbora koji nota bene nema pravnu osobnost propisati postupke i načine provođenja izbora za studente. To je potpuno nemoguće. To je suprotno Ustavu. Mora biti u ovom zakonu raspisano i razrađeno. Prema tome, to je jednostavno nedostatak zakona i to treba napraviti i urediti. Naravno, ja neću govoriti o ovim nomo-tehničkim čistim propustima kao između ostalog što piše trajanje izbora koji ne može biti kraći od 12 sati. Ne misli se na trajanje izbora, nego na trajanje glasovanja koji n e može biti manje od 12 sati. Ali to je drugo. Samo usput sam spomenuo. Dakle, očigledno je da to pitanje treba sasvim, sasvim drugačije postaviti i razriješiti i urediti naravno u zakonu oko tog pitanja. Dalje što bih htio posebice odgovoriti kao pitanje to je članak 13. stavak 2. nadzor nad zakonitošću rada i općih akata studentskih organizacija obavlja visoko učilište sukladno svom općem aktu. Prvo, da li je nešto zakonito s aspekta općih akata ne obavlja se na osnovu općeg akta sveučilišta niti bilo kojeg općeg akta bilo koje pravne osobe, nego na osnovu Ustava Republike Hrvatske koji je jasno propisao kao što je opće poznato da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi sa Ustavom i sa zakonom. Prema tome, ne može se raspravljati o općem aktu, nego se može raspraviti da li je opći akt u skladu sa Ustavom i sa zakonom, a to onda vrši tu kontrolu, tu zakonitost i Ustavni sud, a pojedinačnog akta da li je zakonito donošen Upravni sud. Ono što može vršiti kao ne nadzor nad zakonitošću rada svučilišta to može raditi. To je sasvim u redu, a i naravno da ona može vršiti nekakvu kontrolu da li je to usklađeno. Ali ne može samo ono utvrditi je li je ili nije zakonit, je li ustavan ili nije ustavan pojedini opći akt koji će donijeti studentska organizacija. Prema tome, to pitanje mora se jednostavno na drugačiji način postaviti i u tom kontekstu se otvara pitanje zapravo kako i na koji način ta pitanja treba riješiti u daljnjem pristupanju. Treću grupu pitanja koje treba sasvim sigurno urediti jeste pitanje statuta. Kakva je to autonomija studenata sveučilišta i studentskog zbora ako svoj vlastiti statut nisu u stanju sami donesti. Piše točno u članku 7. studentski zbor ima statut. Statut donosi visoko učilište na prijedlog studentskog zbora i na način predviđen njegovim općim aktom. Pa što niste rekli da studenti na sveučilištima u Hrvatskoj imaju ograničenu poslovnu sposobnost i gotovo. Oni nisu podobni da urede svoj vlastiti odnos. Pa za Boga miloga ako već hoćemo nekakav utjecaj i sveučilišnih nastavnika i zaposlenika na sveučilištima na studenski zbor onda propišimo da studenski zbor donosi statut uz prethodno pribavljeno mišljenje ili prethodnu suglasnost, šta god hoćete, sveučilišta. Ali da baš sveučilište donosi statut studenskom zboru. Pa ja da sam student ja nikad ne bi to prihvatio da budem i da radim u takvom studenskom zboru. To nema smisla. A onda ovdje napišete ono ga će, opće akte koje donosi studenska organizacija e sad se to još ustavnost i zakonitost kontrolira sveučilišta. Mislim da su to stvari koje jednostavno ne idu i to se ne smije dogoditi i to se mora, mora bitno, bitno popraviti ovaj prijedlog zakona inače će on pasti na Ustavnom sudu. Isto tako otvara se vrlo interesantno pitanje ovih rokova oko izbora. Naravno ja znam šta znači riječ u pravilu 15. do 30. ožujka. Dakle u pravilu znači da kad god možeš izigrati izigraj. A vi odmah nudite u zakonu instrument kako je to izigrano. Pa kaže se da u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog zakona će se donijeti opći akte, izbori će se provesti u roku do 120 dana. To sigurno nije 15. i 20. ožujak iduće godine. Čemu to? Čemu to? Dajmo to, usuglasimo te akte, usuglasimo te datume. Napravimo i recimo iznimno ako već hoćemo, iznimno za ovu školsku godinu i za početak školske godine ovaj puta se neće primjenjivati taj rok od 15. do 30. ožujka već će se napraviti izbori ne znam, početkom rujna ili desetom mjesecu, ne znam, svejedno mi je kada i kako. Ali nemojte ovako napraviti jer ovdje pokazujete da zapravo u jednom zakonu propisujete obavezu, a u drugoj normi istok zakona predlažete kako izigrati tu Ima još čitav niz ovih primjedbi koje bi ja mogao iskazati, upozoriti ili na to da primjerice da imamo Bolonjski proces onda govorimo o studenskoj godini itd., itd. to su stvari koje treba razriješiti. Kao što treba razriješiti pitanje da li student koji ponavlja godinu gubi studenska prava ili ne gubi. Ako ne gubi studenska prava kako mu možete uzeti političko pravo da bira i da bude biran. Hvala lijepa. I zaključno, državni tajnik Slobodan Uzelac. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo još jedanput zahvaljujem na svim sugestijama. Čuvši mi ćemo tokom današnjeg dana i do sutra uistinu pomno još jedanput pogledati, pregledati sve sugestije i prijedloge. Mi bismo ipak ostali kod prijedloga za hitni postupak. Mislimo da ukoliko nađemo za shodno nešto od ovoga unijeti u prijedloge vlastitim intervencijama da ćemo to i napraviti. Dopustite nekoliko objekcija, nekoliko komentara vezano za upravo diskusiju zadnju uvaženog zastupnika gospodina Arlovića. prva njegova primjedba studenski zbor kao predstavničko tijelo kaže nije pravna osoba. I nije i mislimo da ne treba ni biti. Jednako tako kao što to nije ni Hrvatski sabor, to je Republika Hrvatska, to nije ni Skupština Grada Zagreba, nego Grad Zagreb, to nije ni Poglavarstvo Grada Zagreba nego opet Grad Zagreb. Rekao bih, ako smijem slobodno kazati da je legitimitet, kažem legitimitet studenskog zbora prema našoj ideji, našem prijedlogu širi od pravnog aspekta njegove pravne osobnosti, odnosno od aspekta njegove samo pravne osobnosti. Studenski zbor je dakle više od toga, po našem konceptu. Kad se radi o primjedbi vezano za nadzor nad zakonitošću mi smo tu primjedbu dobili na Odboru za zakonodavstvo i mi ćemo posebno, s posebnom pozornošću tokom dana pogledati uvažavajući uistinu i argumente koje ste i vi iznijeli. Nama se naime čini da ovo formulacijom, ponavljam ako treba sami ćemo je poboljšati, nije država izbjegla obvezu da vrši nadzor nad zakonitošću time što je ovdje posebno istakla da obvezu nadzora nad zakonitošću studenske organizacije ima visoko učilište. Jer je studenska organizacija, studenski zbor i ostale organizacije i njihovi akti akti su dio toga sustava i kad vrši nadzor nad zakonitošću djelovanja ukupnog visokog učilišta i nadzor nad zakonitošću njihovih akata onda naravno i ta stvar nije izuzeta iz te obveze koju je država na taj način ima. Kažete da studenski zbor nema autonomiju pa, a da bi je trebao imati. Mi mislimo da autonomiju ima sveučilište i treba imati autonomiju sveučilište. A rekao bih da je ne može imati, ne može je konzumirati, ne može djelovati, što je čitavim nizom zakona regulirano bez ne ne samo formalnog nego i stvarnog sudjelovanja studenata odnosno upravo delegacije studenata, dakle onih koji unutra po zakonu delegira studenski dom, studenski zbor, oprostite. U tom smislu, a na prijedlog studenata studenti su i statut studenskog zbora integriranog visokog učilišta u kojemu su ponavljam još jedanput studenti sastavni dio čini nam se logičnim da bude donašan na razini visokoga učilišta, a ne te same organizacije. odnosno rokova za izbor studenskog zbora po ovom zakonu tiče i formulacije u pravilu mi smo svjesni da ona relativizira odredbu zakona, ali s druge strane ona je dakako unešena zato što je riječ o prvim izborima temeljem ovog zakona i nadati se da neće biti tog razloga da ovaj zakon koji se ne donosi samo zbog prvih izbora, ali se donosi sada pred prve izbore u buduće će se moći uhvatiti ritam dakle pravilo da se uistinu ti izbori iz čitavog niza razloga koje nije potrebno objašnjavati provode početkom ljetnog semestra što eto nažalost ovoga puta nismo stigli napraviti. Zahvaljujući vam još jedanput uz obećanje da ćemo pogledati vrlo pažljivo sve vaše primjedbe i sugestije molimo da, dakle Hvala. Ima jedan ispravak, gospodin potpredsjednik Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Radi se o tome da li ima ili nema autonomiju studentski zbor. Ako se kaže kako vi tvrdite da ste sačuvali autonomiju studentskog zbora onda se postavlja pitanje kako je to uopće moguće izvesti kad unutrašnje ustrojstvo i način rada što između ostaloga propisujete da se mora urediti statutom, toj udruzi ili predstavničkom tijelu treba donijeti netko drugi, sveučilište umjesto da ta udruga to sama može donijeti. uzmite naš Poslovnik Sabora, pročitajte 1. članak ali i bilo kojeg drugog predstavničkog tijela onda ćete u 1. članku vidjeti da unutrašnje ustrojstvo i način rada tog tijela uređuje se kod nas poslovnikom, kod nekih drugih statutom a vi kažete da način rada i unutrašnje ustrojstvo studentskog zbora donosi sveučilište. To nema smisla. Pa pustite studentima da to urede sami sebi. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, gospodine državni tajniče